Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova za 2009. godinu: a) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovog državnog proračuna primjenjuju se odredbe članka 174. i 175. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zakonodavstvo. Ovdje su spisak i drugih odbora koji su zakazali sjednicu, ali nama za raspravu je najnužnije da postoji, Odbor za financije i državni proračun raspravio i Odbor za zakonodavstvo. Ostali mogu u tijeku jutra ili dana raspraviti, pa ćemo onda kao što sam rekao u srijedu o tome odlučivati. Molim predsjednicu Vlade Republike Hrvatske gospođu Jadranku Kosor da dodatno obrazloži prijedlog proračuna. Izvolite predsjednice. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice i poštovana gospodo zastupnici. Evo nas opet pred vama nakon prošloga ponedjeljka, ovaj put sa Prijedlogom rebalansa proračuna za 2009. godinu. Vjerujem da ćete svi razumjeti razloge zbog kojih izlazimo pred vas i tražimo, molimo, predlažemo da Hrvatski sabor prihvati rebalans kojim smo morali učiniti nužne promjene u ovom trenutku prije svega za osiguranje makroekonomske stabilnosti, ali i svakako u cilju onoga o čemu sam govorila i predstavljajući Vladu u novom mandatu o čemu ću i danas, a to je snaženje i potpora hrvatskom gospodarstvu. Reći ću odmah na početku da rebalans koji smo uspjeli pripremiti, dakle od trenutka kad je Hrvatski sabor izabrao novu Vladu do subote kad smo održali sjednicu Vlade vrijeme je bilo kratko. Dakle, to je ono što smo uspjeli pripremiti i što smatramo najnužnijim u ovome trenutku. Dakle, do danas. U skladu sa potrebama ali i u skladu sa činjenicom da neka sredstva na nekim pozicijama su bila nedostatna. Dakle, izvršili smo određene preraspodjele o čemu ću nešto kasnije, ali i dodatno smanjili rashodnu stranu po svim ministarstvima, odnosno korisnicima državnoga proračuna. Odmah želim reći na početku predstavljanja rebalansa da to neće biti dovoljno. To svakako nije dovoljno. To je zaključak nas u koaliciji, dakle svih partnera. Ali isto tako i svih nas koji smo radili na operacionalizaciji rebalansa. Prema tome, ja ću kao što sam najavila i na sjednici Vlade u subotu predložiti Hrvatskom saboru održavanje i izvanredne sjednice o čemu je malo prije govorio predsjednik Sabora. Mislim da nitko neće imati ništa protiv zbog činjenice da je vrijeme kad moramo svi zapeti, svi raditi, svatko dati sve od sebe, osloboditi svu energiju, svo znanje ako bude moguće i zajedništvo. Ja na to apsolutno pozivam i apeliram, da bismo ako je ikako moguće već do kraja ovoga mjeseca usvojili i novi rebalans. Budući da za izradu dubokih rezova i promjena koje je nužno napraviti kako bismo ostali na nogama, kako ne bismo tražili ničiju pomoć, kako bismo dokazali i pokazali da imamo pameti, snage, ali reći ću i mudrosti obaviti ono što je nužno u vlastitoj kući, odnosno vlastitom dvorištu. Mislim da evo ćemo se svi okupiti i ako bude trebalo raditi cijelo ljeto. Na to je Vlada odnosno članice i članovi Vlade su spremni, ali moram reći i još jedanput i svi koalicijski partneri u koaliciji koja vam i predstavlja rebalans proračuna. O uvjetima u kojima živimo, o globalnom okruženju, o prilikama kojima smo naravno izvrgnuti i mi u Hrvatskoj mislim da ne treba posebno trošiti riječi. Reći ću tek toliko da dakako sve ovo što se danas događa u Hrvatskoj jest refleks događaja u cijelom svijetu i mnogo snažnije, gospodarski snažnije zemlje imaju veliki pad BDP-a i mnogo snažnije zemlje bilježe uistinu velike poremećaje. Prema tome, mislim da nije ništa čudno reći da se to događa danas i u Hrvatskoj. Dakle, mi rebalansom kojeg predlažem i koji će se i dodatno obrazlagati predlažemo osiguranje stabilnosti javnih financija u sadašnjim uvjetima i osiguranje čvrstih temelja za daljnju borbu protiv ekonomske krize i trenutnih izazova, ali prije svega za očuvanje svakog radnog mjesta. Moram reći sa zadovoljstvom da smo ovaj rebalans raspravili, odnosno najvažnije naznake i sa našim socijalnim partnerima, dakle sa sindikatima i poslodavcima, da smo dobili potporu za ove mjere koje danas predlažemo. Moram reći da je to bio jedan izuzetno dobar i kvalitetan sastanak koji je prethodio dakako sjednici Vlade na kojoj su razmotrene sve okolnosti i na kojem smo, to ističem sa posebnim zadovoljstvom, dobili i neke dodatne važne i vrijedne prijedloge. Naime, dame i gospodo, makroekonomski uvjeti u okruženju u Hrvatskoj znatno su promijenili i pogoršani u odnosu na vrijeme kad je donesen prvi rebalans proračuna. Ja znam i duboko sam svjesna da će puno rasprave danas biti i oko toga kako to nakon jednog rebalansa idemo s drugim pa najavljujemo treći. Da, dame i gospodo, ako bude potrebno i 10, ali moramo ostati, kako to ministar financija kaže slikovito, iznad vode. Spremni smo, koliko bude trebalo napraviti i koliko rezova i koliko zahvata i koliko ponovno konzultacija i dogovora samo da ostanemo uistinu na nogama i da ne moramo, ponoviti ću, tražiti pomoć drugih. Naravno, tu mislim, vrlo otvoreno ću reći, MMF-a, međutim ja osobno mislim i želim to odmah na početku reći da dakle mi nismo tražili pomoć MMF-a, o tome je i ministar financija govorio i ja sam govorila prošli tjedan, nismo tražili, ali mislim da MMF nije babaroga i da nitko ne treba zazirati od eventualnih konzultacija, ali mi ćemo svoj posao napraviti sami. Nužne promjene i rezove napraviti sami i tu tražim odgovornost svih. Dakle, rekla sam da su makroekonomski uvjeti u odnosu na vrijeme kad smo donosili prvi rebalans promijeni, da, jer je pad bruto domaćeg proizvoda, kao što svi znamo, u prvom tromjesečju ove godine iznosio 6,7%. I to je prije svega posljedica i smanjene potrošnje, ali i pada industrijske proizvodnje, građevinarstva, robne razmjene itd. Pad BDP-a dakako da se odražava i na prikupljanje prihoda i moram reći, ponoviti, o tome sam već govorila u predstavljanju Vlade u Hrvatskom saboru, da pojedini oblici neizravnih poreza već bilježe smanjenje dvoznamenkastom brojkom, odnosno dvoznamenkastim stopama. Stoga smo morali revidirati makroekonomske projekcije za ovu godinu i mi predviđamo da će u 2009. godini pad realnog BDP-a biti 4,5%, dok će inflacija biti na razini 2,7%. Temeljem novih makroekonomskih pretpostavki, očekujemo da će se ostvarenje prihoda smanjiti u odnosu na prvotni rebalans iz travnja ove godine i o tome vrlo jasno i otvoreno treba govoriti. U skladu s novonastalim uvjetima, nužno je dakle prilagoditi proračun. Ono što vam mi danas predlažemo jest preraspodjela 2,2 milijardi kuna unutar proračuna jer je činjenica da smo ustanovili, dakle govorimo o Vladi u novom mandatu, da nedostaju sredstva primjerice za brodogradnju, za plaće i regres zaposlenih u javnim službama, naknade za nezaposlene, ali isto tako besplatne udžbenike, rukometne dvorane itd. Dakle, mi predlažemo preraspodjelu 2,2 milijarde. To su uspjeli i pronašli smo dodatne uštede u raznim stavkama rashoda u okviru raznih ministarstava u iznosu od 780 milijuna kuna. Ako tome pribrojite i ovih 2,2, znači više od 2 milijarde, onda mi danas govorimo o uštedama u iznosu od 3 milijarde kuna. Ako tome pribrojimo i 1. rebalans koji je predložila Vlada u prošlom sazivu, dakle koji je iznosio otprilike 5 milijarde kuna, onda sada dolazimo do otprilike iznosa od 8 milijardi kuna. Dame i gospodo, ponoviti ću još jedanput da sve ovo što činimo i predlažemo jest u cilju očuvanja makroekonomske stabilnosti, ublažavanja posljedica ekonomske recesije, ali isto tako potpore poduzetnicima i očuvanje radnih mjesta. Prema tome, uzimajući u obzir planirane prihode i rashode proračuna utvrđene ovim rebalansom, deficit državnog proračuna biti će ove godine, iznosit će 11 milijardi kuna, odnosno 3,3 bruto domaćeg proizvoda. Dame i gospodo, mi smo budući da sam rekla da smo dodatno uštedjeli ili dodatno skresali 780 milijuna kuna, učinili sve napore da uistinu smanjimo sve ono što nije nužno za nužno funkcioniranje države. Uz sve to, dakle uz smanjivanje reprezentacije koja naravno jest samo jedan od simbola štednje, dodatno smanjili za 80%. Mi smo učinili mnoge druge pa već i u ovom rebalansu reći ću, bolne rezove, ali smo predložili Hrvatskom saboru i donošenje izmjena nekoliko zakona. Prije svega zakona kojim ćemo, odnosno mi smo donijeli odluku o smanjenju plaća dužnosnika za dodatnih 5%. Kao što znate, plaće dužnosnika su već smanjene za 10%. Smanjenje povlaštenih mirovina i to zastupnicima, ali i bivšim članovima Vlade, sucima Ustavnog suda, prema tome onom svemu što smatramo da neće izazvati dodatne poremećaje, ali da može biti važna i jasna poruka. Dakle, smanjenje povlaštenih mirovina jest na razini od 10%. Vlada je donijela također odluku kojom ograničavamo plaća i druga primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava, dakle u vlasništvu Republike Hrvatske. Ta je odluka stupila već na snagu. Donijeli smo nove odluke o korištenju i to o drastičnom ograničavanju, bolje rečeno korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, putovanja, zrakoplovnih karata, kartica, dakle kartice smo ograničili samo na ministre, odnosno državne tajnike, samo za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i dakako da ćemo nad tim voditi osobito strogi nadzor. Ja sam tražila da se cijeli taj pregled trošenja deponira u Vladi, dakle u mome uredu i da imamo gotovo svakodnevnu kontrolu o čemu se, na koji način se troše i o čemu se radi kad se govori o sredstvima koja se troše putem kartica. Zatim smo donijeli Odluku o zabrani kupovanja automobila korisnicima državnog proračuna. Dapače, tražila sam da se napravi jedan popis svih automobila koje imaju u posjedu korisnici državnog proračuna. Taj popis će biti danas gotov, pa ćemo vidjeti što smo tu dobili. Neke automobile preraspodijeliti tamo gdje je nužno, tamo gdje je loš vozni park. Tu mislim i na vozni park i Sabora i Vlade Republike Hrvatske. Među ostalim smo se dogovorili i to smatram jednim od važnih koraka naprijed, ako bude moguće to će biti realizirano već do izvanredne sjednice Sabora. Naime, dogovoreno je da se pripremi novi propis, Zakon o plaćama u lokalnoj upravi. Dakle, Zakon o plaćama gradonačelnika, načelnika i župana. To je bio jedan od velikih prigovora, apsolutno priznajem Vladi da postaje jedan veliki nesrazmjer između plaća u državnoj upravi i plaća u lokalnoj upravi. Dakle idemo s tim. Neće biti dočekano sa odobravanjem na tim razinama o kojima govorim, ali mislim da je vrijeme da i tu uvedemo reda, kao i kod kupovanja automobila, opreme, materijalnih rashoda itd. Nerijetko se može vidjeti i to vrlo vrlo otvoreno govorim, bez obzira tko će to kako tumačiti ili napadati, vrlo često se vidi da neki gradonačelnici ili načelnici voze bolje automobile od ministara. Naravno pritom ne mislim da ministar ili ministri moraju biti i da jesu mjerilo svih stvari u Republici Hrvatskoj, ali da kad govorimo o štednji pa i u ovom razdoblju kad smo molili, tražili i preporučili da se plaće svedu na razinu iz prošle godine, kad smo vodili mučne i teške pregovore sa sindikatima državnih i javnih službi, bilo je primjera i to ne malo na lokalnoj razini gdje su se plaće podizale i gdje se vrlo jasno reklo Vladi vi radite svoj posao, nama ništa nitko ne može ograničiti. dakle radimo na tome. Isto tako znatno ćemo pooštriti nadzor javnih nabava. Vjerojatno će to biti jedno središnje tijelo koje će nadzirati svu nabavu u državi, ali o tome ćemo više naravno kad dođe vrijeme, ako bude moguće i taj okvir ćemo pripremiti za sjednicu Sabora koju ćemo tražiti kad budemo pripremili novi rebalans proračuna. Među ostalim sam zatražila i dodatnu detaljnu analizu naših antirecesijskih mjera da vidimo što se odradilo, što nije, što još treba učiniti ako bude potrebno mijenjati mjere, donositi nove. Kao što znate mi i ovim rebalansom, budući da je na pozicijama za besplatne udžbenike nedostajalo 350 milijuna kuna, predlažemo, dakle mi smo predložili kroz izmjenu zakona ukidanje tog instituta, međutim odmah sam zatražila i na tom se projektu radi već 3 dana da 3, odnosno 4 ministarstva pronađu model osiguranja besplatnih udžbenika za obitelji koje su najugroženije, dakle za osobito osjetljive skupine. Mi smo došli do podatka da je to otprilike 42 tisuće i 500 učenika u Republici Hrvatskoj. Na tom projektu rade Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo prometa, jer se radi naravno i o osiguranju besplatnoga prijevoza, pa ćemo vidjeti. Tu mislim da ima prostora s obzirom da da treba osigurati prijevoz onima kojima to uistinu treba, kao što treba osigurati i knjige, odnosno udžbenike. Dakle rade Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ali kao što rekoh i Ministarstvo prometa. I ja sam sigurna da ćemo mi taj model pronaći. Za sada se radi otprilike 65 milijuna kuna, možda nešto više, ali vjerujem da ćemo i taj problem razriješiti. Međutim, dame i gospodo, kao što sam rekla to sve neće biti dosta. Morat ćemo napraviti još rezova. Neki će sigurno biti bolni, ali ono što mogu obećati ovom prigodom da ćemo voditi uistinu računa o onima koji koji su najosjetljivije skupine u hrvatskom društvu, nastojati učiniti sve da bismo ih zaštitili. Međutim moram reći, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, koja je teška, da je sve na stolu, ništa nije do kraja zaštićeno i sve moramo apsolutno preispitati. Kad govorim ništa nije do kraja zaštićeno, naravno ponavljam ne mislim na umirovljenike koji imaju male mirovine, na osobito osjetljive skupine, kao što su obitelji sa više djece itd., itd., naravno sve one koji spadaju u kategoriju nezaposlenih i onih koji naprosto moraju dobiti potporu države. O tome ćemo itekako voditi računa. Ono što vam također mogu reći, tražila sam ako je nužno u tom kontekstu gledajući da ništa nije do kraja sveto ako može pomoći potpori gospodarstvu, dakle preispitivanje i svih propisa za koje se eventualno utvrdi da na bilo koji način ograničavaju poduzetništvo. Dakako u skladu sa svim prijedlozima koje je iznijela i Hrvatska udruga poslodavaca. Ja mislim dame i gospodo da i u ovaj projekt možemo ići puni samopouzdanja. Apsolutno je bilo puno težih vremena, neću spominjati ratne godine kad nije bilo novca, kad smo imali u jednom trenutku i milijun prognanika i izbjeglica, kad smo imali porušenu, okupiranu Hrvatsku u jednom velikom dijelu, kad smo imali zatvorena mnoga vrata i kad smo imali krvavu agresiju u kojoj se nije vidio u jednom trenutku kraj. Prema tome, ako smo mogli izaći iz tih vremena koja su bila najbolnija, onda sasvim sigurno možemo i riješiti ove probleme. Kažem, moramo osloboditi svu energiju i ja koristim i ovu prigodu da vas sve pozovem sa prijedlozima, sa idejama, sa sugestijama. Svi ste dobrodošli. Dapače želim o svim potezima koje ćemo poduzeti razgovarati i sa čelnicima oporbenih stranaka, jer mislim da smo u ovom poslu zajedno. Naravno da ne očekujem da ćete hvaliti Vladu, ali očekujem da ćete predlagati, da ćete imati snage sjesti za isti stol, razgovarati o svim potezima koji su pred nama, zato što je Vlada koju sada na ovom mjestu predstavljam Vlada svih građana i građanki Republike Hrvatske. Svi smo u istim problemima i svi zajedno iz tih problema moramo imati snage izaći. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo predlažem da Hrvatski sabor prihvati ovaj Prijedlog rebalansa državnog proračuna za 2009. godinu. Hvala vam lijepa. **Bebić, Imamo ispravke netočnih navoda. Prvi je gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Netočan je navod gospođe premijerke citiram: "Sve što se dešava danas u Hrvatskoj je refleks onoga što se dešava u svijetu". Ne. To je rezultat šestogodišnjeg

Pa dajete nemojte isključivati. Ja ću tražiti da me zaštitite da me pustite da ... govorim. I da mi vrijeme vratite. Nemojmo se isključivati, nemojmo biti nekorektni jedni prema drugomu. Budimo sposobni i spremni prihvatiti i raspraviti o svakom pitanju i da svaki ima riječ onako u skladu da Poslovnikom. Nemojmo te stvari raditi. Ja vas pozivam sve bez razlike. Hvala. Prema najnovijem izvješću Međunarodnog monetarnog fonda, svijet se polako izvlači iz recesije, predviđen je ekonomski rast od 2,5% u 2010. godini, a pad gospodarskog razvoja u Hrvatskoj od 5%. Pitam se kako se to reflektira samo kriza, a ne rast i uspjesi u svijetu? Očito se radi i o autohtonim problemima, i očito se radi da smo najveći krivci mi sami, odnosno ne svi mi nego nesposobna vlast u ovim 6 godina. A gospođo premijerko neće nas spasiti ako isključimo 10 žarulja više u Vladi. Nije tu rješenje. Hvala. Imamo dalje ispravak gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Nije točno što je gospođa premijerka izjavila da su u ovom rebalansu srezano sve ono što nije nužno za funkcioniranje države. Smanjena je reprezentacija, troškovi za reprezentaciju, negdje tisuću, negdje tisuću i pol kuna. Dakle, uz poruku neka ne jedu kolače. Ali istovremeno je napumpana državna administracija, pa je samo potrošnja državne administracije, samo za nepuna 3 mjeseca porasla za 4%, potrošnja domaćinstva desetkovana je. Dakle, dok država poziva građane, domaćinstva da štede, sama i dalje troši, dapače još i više. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Damir Kajin. Izvolite. Pa jasno nije samo refleks iz svijeta. Ali pogledajte već najavljujemo treći rebalans, četvrti rebalans i još nekoliko rebalansa. Pa nemojmo se gospodo blamirati politikom. Svaki tjedan rebalans jedan. Pa rebalans je nužan, ali ovo što je najavljeno svakih 7 dana jedan rebalans, pa to će razoriti zemlju. Zavladat će strah gospodo. Prepolovit će se javna potrošnja i stoga bi se trebalo uozbiljiti. I nemojmo zaboraviti na javna poduzeća i onih 30 tisuća radnika koji su zaposleni od 2004. do danas. Ali Hrvatska bi mogla bez ijednog rebalansa samo kada bismo se obračunali sa korupcijom. Tu su najveće uštede. 52 tjedna su u tijeku godine. Do sada smo imali dva rebalansa. To znači da imamo 50 tjedana možda jedan ili dva, znači da 48 neće imati rebalans. I nemojmo karikirati nepotrebno takve stvari. I svaki tjedan rebalans, pa dajte molim vas. Ispravak gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Naime, predsjednica Vlade je u svom izlaganju tri puta rekla da je cilj današnjeg rebalansa da se osigura makro ekonomska stabilnost Republike Hrvatske. Ja vas molim gospođo predsjednice da nas ne ponižavate i nas i sve hrvatske građane. Da je netočno da se osigurava makro ekonomska stabilnost ovim proračunom i rebalansom, zato što se snažnim rezovima u obrazovanju to nikako ne može postići. Ovo je rebalans kontinuiteta, rebalans novih velikih zaduženja. Hvala. Još jedan puta i više se neću upuštati u neka obrazlaganja i mišljenja. Dame i gospodo zastupnici, u teškim sam vremenima bez obzira tko će imenovati uzroke i tko će povlačiti ovo ili ono ili naglašavati razloge ove ili one. Ono što vas molim to je ozbiljnost u ovim raspravama, jer nećemo ništa postići ako budemo onako apstraktno govorili o ovom ili onom problemu. Mi smo svi u tim problemima. I kada govorimo o državi, mi smo država. Nismo mi da nismo mi država ovdje u Ja vas molim da maksimalno ozbiljnost, nitko neće niti će se protiviti bilo kakvim kritikama, kritikama, kvalifikacijama itd. Neka one budu, ali neka budu u okviru nečega što je realno i što možemo s tim doprinosom unaprijediti naš rješavanje ovih naših problema. A ne pričati radi priče.

Isto tako bih podsjetio da je ovako slična rasprava bila i prije rebalansa u 4. mjesecu. Međutim, međunarodne financijske institucije i međunarodno financijsko tržište je dalo svoju ocjenu toga rebalansa najbolji rezultat i pokazatelj toga je uspješno izdavanje obveznica Republike Hrvatske. To su činjenice od kojih mi ne možemo pobjeći. I želio bih još nešto na početku reći na ovo zaduživanje. Ova država je 2001., druge, treće nominalno imala veći deficit nego što se predlaže ovim proračunom. Nitko tada nije govorio o bankrotu, nitko nije govorio o slomu financijskog sustava. To na kraju krajeva možete vidjeti jer proračun je službeni dokumenata. No, što je podloga za izradu ovog proračuna? Dakle, prije svega pad realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju, što je karakteristika i većine zemalja u našem okruženju, pa i najrazvijenijih europskih zemalja. također temeljem toga predviđamo da bi pad gospodarskih aktivnosti u 2009. godini bio negdje oko 4,5%. Međutim, vrlo je interesantno i prilikom donošenja proračuna i rebalansa proračuna i sada ovog drugog rebalansa proračuna, dok Vlada nije službeno objavila kakve su njene projekcije, nitko nije išao preko tih projekcija. Od subote kad je Vlada usvojila rebalans proračun sa projekcijama od minus 4,5 već imate danas projekcije minus 4,7 itd. i zato smo mi ovaj rebalans proračuna onako da kažem nazvali kolokvijalno ili radno proračun istine jer to su naprosto relevantni pokazatelji koji pokazuju kakvo je stanje u Republici Hrvatskoj i koji se naprosto ne može ni prebrisati, ono je takvo kakvo je. I sad sve ovo što slijedi, i ovaj rebalans i rebalans koji je najavila gospođa predsjednica Vlade je nešto što nas vodi da uspješno završimo 2009. godinu. Ali ono što je najbitnije ove sve promjene bi svoje pune implikacije i efekat trebale donijeti u proračunu 2010. godine. No, kud nas vodi ovaj da tako kažem pad gospodarskih aktivnosti od 4,5%? Nažalost, u nominalno manji bruto domaći proizvod nego što je to bio 2007. godine a porezni prihodi od 60,8 milijardi koliko su bili 2007. godine padaju po procjenama na 58,5% u 2009. godini. No, ako pogledate samo jedan pokazatelj a to vam je pad trgovine na malo od 17% vam jasno ukazuje zašto je došlo do pada poreznih prihoda i da imate određene makro ekonomske pokazatelje koje analitički vrlo možete procijeniti. To je reakcija stanovništva na ovu situaciju i posljedica toga je znatan pad poreza na dodanu vrijednost i da tako kažem trošarina koje su direktno vezane na potrošnju koja se može i ne mora se dogoditi. Pa su tako neki rashodi plaće 2 milijarde i 140 veći nego 2007., mirovine 4 milijarde i 235, zdravstvo 3 milijarde 658 milijuna. Ili kad zbrojite sve te rashode 12 milijardi su viši nego što su bili 2007. godine a porezni prihodi su na razini 2007. godine. I bez obzira koje mi političke opcije bili i kako se mi razgovarali ovako ili onako to ukazuje što je suština ovog rebalansa, što je suština drugog rebalansa i o čemu mi trebamo raspravljati. Jer ako imate veće rashode za 12 milijardi nego što smo imali prije dvije godine a imate potpuno identične prihode onda to jasno govori kakva je situacija. Efekat ovog proračuna nije kako neki kažu 780 milijuna nego 3 milijarde jer ima određenih rashoda koji su nastali u međuvremenu, koji se naprosto nisu mogli predvidjeti ali su tu gdje jesu, i da nije izvršena preraspodjela po resornim ministarstvima, da se nisu našla sredstva za te rashode mi bi imali praktički povećanje rashoda za te 2 milijarde i 200 milijuna jer prilikom i donošenja proračuna i rebalansa proračuna je bilo vrlo teško procijeniti koliko će jamstava koja su izdana hrvatskoj brodogradnji, poslovne banke prije svega strane naplatiti Hrvatskoj državi. Da li je netko u 4. mjesecu znao za epidemiju svinjske gripe i da će trebati 180 milijuna za cjepivo? Kolega Milinović je to preraspodijelio unutar svog resora. I tako niz drugih rashoda. Dakle, efekat ovog proračuna je 3 milijarde a ne 780 milijuna kuna, pa kako mi govorili ovako ili onako. Dakle, sve ovo nas vodi u deficit državnog proračuna od 10 milijardi 974 milijuna ili 3,3%. Kad pogledate koliki je deficit bio u nekim davnim godinama on je nominalno i postotno bio daleko veći od ovoga. Ali tada nitko nije govorio u ovome Visokom domu ni lijeva ni desna strana da nas to vodi u bankrot, da nas vodi u propast i da nas vodi ne znam gdje. Međutim, za razliku od nas koji se ovdje politički branimo svatko na svojoj strani međunarodno financijsko tržište toliko je malo realnije, malo korektnije gleda kakva je situacija u Republici Hrvatskoj. Ovaj rebalans i onaj koji će uslijediti će nam omogućiti financiranje svih potreba do kraja godine. Ali što je najbitnije ovo će nas dovesti do smanjenja deficita od 2010. negdje na između 1,5 i 1% i kad takve projekcije vidi međunarodno financijsko tržište onda će Hrvatska isfinancirati svoje obveze, onda će Hrvatska uspravno dočekati prestanak ekonomske krize, nećemo biti na koljenima. A to je interes valjda svih nas ovdje bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo. Volite se svi pozivati na izjave kolege Rohatinskog. Pa kolega Rohatinski je upravo ovo rekao o čemu vam ja sada govorim. Pa nemojte kad on kaže to je super a kad kaže ministar financija zato što pripada jednoj političkoj opciji to nije dobro. Iščitajte to iz njegovih zadnjih izjava pa ćete vidjeti da je to to. Jer, kad prodajete svoje vrijednosne papire o tome da li će ih netko kupiti i po kojoj cijeni će ih kupiti ovisi njegova analitička procjena makro-ekonomskih pokazatelja i rezultata monetarne politike jedne države, jer on ih ne kupuje na pamet. Nitko svojih 100, 200 ili 300 milijuna eura neće dati nekome zato što mu je netko simpatičan ili nesimpatičan nego zato što procjenjuje da na tim izdanim papirima može zaraditi. može zaraditi. I dakle, zato je ovaj rebalans proračuna koji smo u ovom trenutku i u ovom vremenu mogli napraviti. Zašto se predlaže drugi rebalans proračuna? Iz jednostavnog razloga što traži određene zakonske promjene. A s obzirom da ste i vi predlagali nekakve zakonske promjene ja se iskreno nadam da ćemo oko onih ključnih za dobrobit Hrvatske naći politički konsenzus. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo je gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Netočan je navod ministra financija da je ovaj rebalans uobičajeni rebalans kakve smo već imali ili kako ga je kolokvijalno nazvao proračun istine. S obzirom na strukturu rashoda i kozmetičke zahvate koji se ovim proračunom nudi on ustvari nije ništa drugo nego najava pravog proračuna, znači daljnje odgađanje rješavanja problema ove zemlje s jedne strane. I s druge strane, ovaj proračun je ustvari čisti politički manevar kako bi se stvorio privid da rebalansirana Vlada neki dan ustvari nešto radi. Ne rade ništa jer ovaj rebalans pa ni onaj koji najavljujete neće razriješiti strukturne probleme u ovoj zemlji, kao što ih neće razriješiti ni međunarodno tržište, financijsko tržište. Njima je važno da ova zemlja uredno servisira svoje dugove prema njima a uopće ih ne zanima i nije ih briga da li će financije završiti tako da će se rezati plaće i mirovine što ćete vi na kraju i učiniti. Ispravak gospodin zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Netočan je navod ministra Šukera koji veli, ovo je manji deficit nego oni deficiti 2001. i 2003. Zašto su netočni? Pa zato što ni osnove nisu identične. Potpuno je drukčiji prikaz deficita nego u onim godinama. A to je uobičajeno za ministra. On pokušava neprekidno živjeti u koalicijskoj Vladi da nalazi opravdanje za svoje neuspjehe. Još je nešto problem. U ono vrijeme deficiti su bili pitanje ulaganja, razvoja, davanja gospodarstvu, čuvanja gospodarstvu. A ovdje ministar zastupa jedinu teoriju, fiskalnu, očuvati gospodarstvo, na taj način da brine o sebi a baš ga briga za gospodarstvo. Ovo nisu deficiti ulaganja u gospodarstvo nego pokušaja održavanje fiskalne stabilnosti. Ali nažalost sa ovakvim prijedlozima vrlo teško. Obavještavam da će Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu u 13,30 sati održati sjednicu, dvorana Stjepana Radića 133.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 Uvaženi gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice, zastupnici, gospođo predsjednice Vlade, poštovani ministri. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora raspravili su na zajedničkoj sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Te Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu koja je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 11. srpnja 2009. godine. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravili su Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2009. godinu kao zainteresirana radna tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se pad globalne gospodarske aktivnosti i kretanje u okruženju odražavaju na gospodarsku aktivnost u Hrvatskoj te se na razini cijele 2009. godine očekuje realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 4,5%. Novi plan prihoda Državnog proračuna za 2009. godinu temeljem je na planiranim makroekonomskim kretanjima, dosadašnjem ostvarenju prihoda u 2009. godini te očekivanjima u kretanju pojedinih prihoda do kraja godine. Prema novom planu ukupni prihodi za 2009. godinu iznose 109.8 milijardi kuna, što je smanjenje od 6,8 milijardi kuna u odnosu na plan. Rebalansom se ukupni rashodi smanjuju za 780.6 milijuna kuna te iznose 120,8 milijardi kuna. Slijedom ukupno planiranih prihoda i rashoda Državnog proračuna, planirani manjak Državnog proračuna za 2009. godinu iznosi 11 milijardi kuna ili 3,3% 3,3% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. Planirana sredstva za razdjel Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva smanjuju se za 44 milijuna 960 tisuća 656 kuna Unutar ovog razdjela najveći dio smanjenja odnosi se na glavu ministarstva koja u smanjenje od 38 milijuna 88 tisuća 941 kunu sada iznosi 267 milijuna 623 tisuće Planirana sredstva za glavu agencije za pravni promet je posredovanje nekretninama smanjenja su za 5 milijuna 894 tisuće 858 kuna a za glavu agencije za zaštitu okoliša smanjena su za 976 tisuća 857 kuna, te iznose 15 milijuna Za glavu zaštite i očuvanje prirode u razdjelu Ministarstva kulture planirano je smanjenje za 600 tisuća kuna, te sredstva za ove namjene sada iznose 71 milijun 339 tisuća 272 kune. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirani su za 2009. godinu ukupni prihodi u iznosu od 1 milijun 129 tisuća 735 kuna. Ukupni rashodi u iznosu od 906 369 kuna, odnosno suficit u iznosu od 223 milijuna U raspravi je postavljeno pitanje opravdanosti donošenja ovoga rebalansa uz skori najavljeni treći rebalans Državnog proračuna za 2009. godinu. Nakon provedene rasprave odbori su većinom glasova Odbor za zaštitu okoliša sa 7 glasova za, 1 glas protiv i 1 glas suzdržan i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo sa 7 glasova za, za 2009. Odbor za zaštitu okoliša odlučio je većinom glasova, 7 glasova za, 1 glas protiv, 1 glas suzdržan, predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu. Hvala lijepa. **Bebić,

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 37. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu i to kao matično radno tijelo. Uvodno je ministar financija Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se u 2009. godini prelijevanje financijske krize na hrvatsko gospodarstvo očito u realnom padu bruto domaćeg proizvoda sa 6,7% u prvom tromjesečju. Podaci u prvih 6 mjeseci ove godine ukazuju na međugodišnje smanjenje ekonomske aktivnosti na razini čitave 2009. i to industrijske proizvodnje 9,4%, trgovine na malo 17%, broj turističkih noćenja 9,4%, robni izvoz 15,5 te robni uvoz 25,5%. Predloženim rebalansom Državnog proračuna za 2009. godinu planirano je smanjenje ukupnih prihoda za 6,8 milijarda kuna i po novom planu iznose 109,8 milijarda kuna. Istodobno su ukupni rashodi smanjeni za 780,6 milijuna kuna i to rashodi poslovanja smanjeni su za 388 milijuna a rashodi za nabavu financijske imovine za 392 milijuna kuna. Najveće smanjenje rashoda odnosi se na ministarstva i druge proračunske korisnike koji će se dodatnom racionalizacijom poslovanja smanjili troškove poslovanja i provođenja svojih programa. Planirani manjak Državnog proračuna za 2009. godinu iznositi će 11 milijardi kuna ili 3,3% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, a financirat će se razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 22 milijarde kuna, a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se na razini od 11,1 milijardu kuna i 11,1 milijardi kuna na razini otplate zajmova. U raspravi na odboru iznijeto je i mišljenje da je već ranije trebalo utvrditi prioritete koji bi poticali razvoj gospodarstva i stvorili pretpostavke za ostvarenje realnog dohotka, te da se treba suočiti s činjenicom da se nalazimo u krizi i da više ne možemo živjeti na kredit. Stoga su nužne ozbiljne promjene u gospodarskoj i proračunskoj politici. U raspravi na odboru prevladalo je mišljenje da obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju i rizike koji prijete financijskoj stabilnosti države treba donijeti predmetni rebalans državnog proračuna te da je ovaj rebalans preduvjet za nastavak provedbe antirecesijskih mjera. Novi prijedlog rebalansa državnog proračuna treba donijeti što prije, vodeći računa posebno o povećanju prihoda uvođenjem trošarina na neke vrste proizvode, te većim smanjenjem određenih stečenih prava kako bi se postojeća kriza što bezbolnije prevladala. Nakon provedene rasprave odbor je većinom, glasova 7 glasova za i 3 glasa protiv, odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenja Izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, ali i sljedećih odluka. Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2009. godinu i Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za gospodarstvo gospodin zastupnik Dragan Kovačević, predsjednik Odbora.

Odbor za gospodarstvo je temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Prijedlogu izmjena i dopuna državnoga proračuna, s pripadajućim prilozima, raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja izvijestio je članove odbora o osnovnim makroekonomskim pokazateljima, prihodima i rashodima, te procjenom ukupnog manjka Državnog proračuna za 2009. godinu. Negativna ekonomska kretanja i financijska kriza u svijetu koja se prelila i na hrvatsko gospodarstvo očitovala se u realnom padu bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju 2009. godine. Smanjenje ekonomske aktivnosti u 2009. godini utjecalo je u razdoblju od siječnja do svibnja na pad industrijske proizvodnje od 9,4% na međugodišnjoj razini, trgovina na malo ostvarila je realno smanjenje od 17%, a broj turističkih noćenja smanjen je za 9,4%. Robni izvoz zabilježio je međugodišnje smanjenje od 15,5% dok je smanjenje robnog uvoza iznosilo 25,5%. Mjerena indeksom potrošačkih cijena inflacija je u prvih pet mjeseci iznosila 3,6%. Navedeni pokazatelji su uvjetovali očekivanu procjenu i realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od -4,5%. Navedeni makroekonomski pokazatelji uz recentna kretanja globalne gospodarske aktivnosti uvjetovali su novi Plan prihoda Državnog proračuna za 2009. godinu u iznosu od 109,8 milijardi kuna, što je smanjenje od 6,8 milijardi kuna u odnosu na dosadašnji plan. Porezni prihodi koji su najznačajniji prihod proračuna planirani su u iznosu od 59,1 milijardu kuna što u odnosu na plan predstavlja smanjenje za 5,7 milijardi kuna. Pri tome najveći pad prihoda od 10,2% bilježe porez na dodanu vrijednost i prihodi od trošarina od 738 milijuna kuna. Istovremeno se planirani rashodi Državnog proračuna za 2009. godinu smanjuju sa 121,6 milijardi na 120,8 milijardi kuna što predstavlja smanjenje od 780,6 milijuna kuna. Iz navedenog je vidljivo da planirani manjak državnog proračuna odnosno proračunski deficit konsolidirane države iznosi 11,3 milijarde kuna što predstavlja 3,3% procijenjenog bruto društvenog proizvoda. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva bilježi 3,86% povećanje financijskih sredstava u odnosu na dosadašnji plan. Tako je plan za 2009. godinu bio 37,2 milijarde kuna, a plan predviđen ovim izmjenama i dopunama državnog proračuna utvrđen je u iznosu od 37,3 milijarde kuna što čini povećanje od 68,3 milijuna kuna. Preraspodjelom unutar ministarstva najveće planirano indeksno povećanje za 2009. godinu odnosi se na Hrvatski zavod za zapošljavanje 16,18% dok su prema predlagatelju sredstva za poticanje poduzetništva zadržana na postojećoj razini. U raspravi su članovi odbora istaknuli da je štednju neophodno provesti u svim segmentima proračuna, no da je s druge strane radi prevladavanja recesije izlaska iz ove gospodarske situacije u kojoj smo se našli neophodno očuvati one pozicije u proračunu koje su usmjerene na poticanje gospodarstva i poduzetništva. Posebno je, s obzirom na cijenu kapitala i visinu kamatnih stopa komercijalnih banaka i na domaćem i na inozemnim financijskih tržištima naglašena uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak u poticanju poduzetništva i potpori izvozu. Također u raspravi je istaknuti i problem neplaćanja, posebice javnih poduzeća što zahtijeva bilanciranje svih ugovorenih obveza države te stvaranja pretpostavki u proračunu za prioritetno izmirenje dugovanja kako država ne bi bila generator neplaćanja. Odbor je upozorio na činjenicu da je udio poslovnih aktivnosti države u bruto društvenom proizvodu preko 40%, odnosno da je iznimno značajan udio države u poslovnim transakcijama zbog čega postoji nužnost pravovremenog servisiranja svih ugovornih obveza radi sprečavanja nelikvidnosti gospodarskih subjekata. Odbor drži da je ovaj rebalans proračuna samo uvod u radikalniji rebalans te pozdravlja najavu Vlade da bi on trebao uslijediti već krajem srpnja. Ključne su dvije stvari koje trebaju biti odrednica novog rebalansa. Prvo, treba zadržati financiranje onih investicija koje daju brze efekte kroz novo zapošljavanje i dobit gospodarstva i drugo, osigurati socijalna prava, ali samo za najugroženije skupine. Tu svakako treba koristiti i mogućnost implementacije osobnog identifikacijskog broja kako bi socijalna prava i različite beneficije dobivali samo oni socijalno najugroženiji i kako bi se spriječile zlouporabe i manipulacije s različitim pravima i beneficija. Odbor pozdravlja odlučnost Vlade da bez angažmana MMF-a, mjerama fiskalne i sveukupne gospodarske politike, kao i monetarne politike HNB-a očuva makroekonomsku stabilnost, te i ovim i najavljenim rebalansom smanje državnu potrošnju i kao jednom od antirecesijskih mjera stvori pretpostavke za što brži izlazak iz krize. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sa 6 glasova za i 1 uzdržanim odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje izmjena i dopuna državnog proračuna za 2009. godinu sa pripadajućim odlukama. Hvala lijepa. Hvala. U ime Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo gospodin Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Gospođo predsjednice Vlade sa suradnicima. O prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora proveo je raspravu u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. U uvodnom izlaganju predstavnica Ministarstva financija je obrazlažući Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu u cjelini istaknula da se ovim prijedlogom ukupni rashodi smanjuju sa 121,6 milijardi na 120,8 odnosno za 780,6 milijuna kuna. Također je iznijeto da se rebalans proračuna zbog trenutne gospodarske situacije rukovodio za racionalizacijom rashoda, te njihovog stavljanja u okvire novih proračunskih mogućnosti. Predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i šumarstva i vodnog gospodarstva je u svome izlaganju istaknuo da će se iako su sredstva za razdjel 062 smanjena pokušati kroz produženje ugovora za nastavak gradnje konkretnih projekata u vodnom gospodarstvu osigurati nastavak radova za još dvije godine, te u tom segmentu sačuvati radna mjesta. Nakon uvodnog obrazloženja većina članova odbora je u raspravi podržala donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Međutim, izneseno mišljenje i žaljenje što se ovim prijedlogom smanjuju sredstva namijenjena regionalnom razvoju, koja sredstva se odnose na konkretne projekte i aktivnosti namijenjena regionalnom razvoju malih općina i gradova. Izraženo je mišljenje da su upravo ti mali projekti na regionalnom nivou pokretač razvoja i učinkovita antirecesijska mjera. Stoga neki članovi odbora drže da se u budućem rebalansu koji slijedi nakon ovoga treba jasnije pozicionirati uloga i značaj Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kroz sredstva namijenjena upravo regionalnom razvoju. U raspravi je također postavljeno pitanje s obzirom na smanjenje proračunskih sredstava, donošenje i provedba Strategije regionalnog razvoja i Zakona o regionalnom razvoju koje je bilo planirano još za prošlu godinu. Nadalje, većina članova odbora je bez veće rasprave podržala donošenje odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova izvan proračunskih korisnika za 2009. godinu, te na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora većinom glasova 6 glasova za i 2 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu sa svim ostalim pripadajućim dokumentom. U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepa štovani gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege. Pročitat ću izvješće Odbora za rad i socijalnu skrb. Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. Upoznala je članove odbora sa makroekonomskim okvirima u kojima se predlažu izmjene i dopune državnog proračuna. Rebalansom se predlaže na temelju projekcije i godišnjeg pada bruto domaćeg proizvoda za 4 i pol posto, a godišnje inflacije od 2,7%, smanjenje rashoda 780 milijuna i dodatna ušteda preraspodjelom 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Tijekom rasprave članovi odbora izrazili su zadovoljstvo činjenicom da i pored nepovoljnih nepovoljnih makroekonomskih uvjeta i prisutne globalne krize zdravstveni sustav pruža socijalnu sigurnost i u ovom trenutku jedini je financijski stabilan zdravstveni sustav u Europi. Ovakvo stanje je posljedica provedbe zdravstvene reforme koja pokazuje uštede i smanjenje troškova i dugova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i smanjenje dugova bolničkih proračuna. Kako je istaknuto zdravstveni sustav sudjeluje u rebalansu sa 430 milijuna osiguranih unutarnjom preraspodjelom. Ovim sredstvima osiguravaju se sredstva za povrat kredita za projekt KBC-a Zagreb u iznosu od 125 milijuna kuna i između ostaloga ta su sredstva osigurala i lijekove za novu gripu u iznosu od 170 milijuna kuna. Zdravstveni sustav je stabilan, dugovi su smanjeni, a od početka reforme sustav ne proizvodi nove gubitke upozorili su članovi odbora. Pri tome se niti ovim rebalansom ne dira u bolničke limite i obnavljanje bolničke opreme, a to je sve moguće jer su prihodi i rashodi u zdravstvenom sustavu u ovom trenutku uravnoteženi. Kako je zdravstvena reforma već i do sada pokazala određene uštede očekuje se da će do kraja godine funkcionirati na istoj razini ovisno o makroekonomskim kretanjima. Nakon rasprave članovi odbora su uz dva glasa protiv odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Hvala. **Bebić, Luka U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana predsjednice hrvatske Vlade, potpredsjednici i ministri, cijenjeni kolegice i kolege. Pa posljednjih je mjeseci i dana naročito se postavlja često javno pitanje je li potreban rebalans proračuna, je li potreban ovakav rebalans proračuna i kakav nam je potreban rebalans proračuna. Da nam je potreban nesporno je. Zadnji rebalans koji je donijet, donijet u procjeni pada bruto domaćeg proizvoda od 2% na godišnjoj razini. za prva tri mjeseca podaci govore drukčije i pad je ostvaren 6,7%. Industrijska proizvodnja je smanjena za 9,4%, trgovina na malo za 17%, broj turističkih noćenja za 9l4%, robni izvoz smanjen za 15 i pol posto, a robni uvoz za 25,5%. Je li ovaj rebalans i ovakav rebalans trajno rješenje također se nameće pitanje. Naravno da nije, ali već smo i čuli najavu novog rebalansa. Je li trebalo čekati sa ovim taj drugi? Nije trebalo čekati, jer ovaj prijelazni period je bilo nužno, jer za snažniji, za snažniju izmjenu i snažniji rez u rebalansu državnog proračuna treba izvršiti sustavne pripreme i sustavne promjene. A za to treba imati i vremena. A i ove promjene koje su sada ovim izmjenama i dopunama predložene su već tražile zahtjevnu i učinkovitu rad i ministarstava i Vlade. Ukupni prihodi za 2009. godinu se planiraju prema novom planu u iznosu 109,8 milijardi, što je smanjenje od 6,8 milijardi u odnosu na planiranih ranije 116 milijardi kuna. Naravno da su prihodi u prvih 5 mjeseci padali u državnom proračunu. Posebnu se tu istakao pad prihoda od poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 4,1 milijardu kuna od planiranog, kao i trošarina gdje su smanjeni za 738 milijuna kuna od trošarina. Ovim rebalansom predviđena su smanjenja prvenstveno na nekoliko glavnih pozicija, a to je 110 milijuna kuna od Hrvatskih željeznica, 25 milijuna kuna kod izgradnje prometne infrastrukture, 15,5 milijuna razvoj otoka i priobalja, 130 milijuna ostalih rashoda proračunskih korisnika, službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i da je to simbolično jer ipak vidi se da takav potez nije simboličan kako neki žele prikazati. Kad je situacija teška, svaki potez koji je u cilju smanjenja troškova je dobrodošao. Naravno, ne treba zanemarivati ondje gdje se može najviše uštedjeti ja vjerujem da će, klub HDZ-a vjeruje da će novi rebalans i to poprimiti i ukalkulirati. Slijedom predloženih promjena i prihoda u iznosu 109, 8 milijardi kuna i rashoda u iznosu od 120 milijardi kuna planirani manjak državnog proračuna za 2009. godinu iznosi 11 milijardi kuna ili 3,3% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. U ovome rezultatu, odnosno prikazanom padu društvenog proizvoda 6,7%, a planira se do kraja godine da bi bio na razini 4,5% veliki udio ima i neplaćanje jedne tvrtke Republici Hrvatskoj svojih obveza pa i to je jedan od problema kojima se treba posebno posvetiti i nedopustivo je da neki zbog svojih neučinkovitih odluka, zbog stvaranja zaliha ogromnih po iznad prosječnim cijenama ostanu dužni državi, a istodobno podmiruju obveze svim drugima. Novi rebalans proračuna koji se očekuje treba ne samo sadržavati smanjenje rashoda, nego svakako treba, što smo već i čuli u najavi, obuhvatiti i povećanje prihoda. U ovim vremenima ekonomiji je nužan proces harmonizacije u tržišnom poslovanju jer ova globalna financijska kriza ipak ne pogađa sve ljude i sve poduzetnike. Nekima ova financijska kriza je i dobrodošla. Nekim poslodavcima koji ostvaruju natprosječnu dobit ovu financijsku krizu, čak usudili bismo se kazati i zlorabe. Ostvarenje dobiti i to natprosječnih čak i ekstra dobiti, a istodobno otpuštanje zaposlenika nisu potezi koji se uklapaju u antirecesijske mjere na svim razinama. Hrvatska udruga poslodavaca kao socijalni partner i kao nužan i dobar socijalni partner često se ponaša suprotno od onoga što traže od Vlade Republike Hrvatske i razumljivo je, interesna skupina i interesi i interesi kapitala sa općim društvenim interesom se trebaju preklapati u mnogočemu, ali suštinski se razlikuju i zapravo u praksi vrlo često dolazi da su to kao 2 paralelna pravca koja se nikad ne dotaknu. čitali smo i neki dan izjave jednog čelnika velike kompanije koji poručuje javno Vladi s naslovnica dnevnih novina da ako uvedu trošarine, usprkos tome što ostvaruju nevjerojatnu dobit, čak 30%, 28% na svoju imovinu, na ukupne prihode 30% što je nečuveno u današnjim uvjetima, što je uopće nečuveno u tržišnoj ekonomiji poručuju da će u slučaju uvođenja trošarina povećavati cijene i otpuštati zaposlenike. Takvo nešto je nedopustivo u ovo, inače, a kamo li u ova otežana vremena. To To nije na crti društvene odgovornosti. Samo podatak, kad je već ta kompanija u pitanju, neki dan sam iznosio da hrvatske banke koje zapošljavaju manje od 1% ukupno zaposlenih ostvaruju čak 15% ukupno ostvarene dobiti u Republici Hrvatskoj. A ova kompanija zapošljava, o kojoj je riječ čak samo 0,5%, 0,45% od ukupno zaposlenih, a ostvaruju 7% dobiti od ukupno zaposlenih u cijeloj Republici Hrvatskoj, a 12% ako se uzimaju u obzir samo zaposleni koji privređuju i donose dobit. To je dugoročno, ali već i kratkoročno neodrživo stanje. U novom rebalansu proračuna mnoge stvari bi trebalo u obzir. Trebalo bi uzeti u obzir i progresivno oporezivanje. Naše društvo se raslojilo i raslojava. Ima prostora za oporezivanje bogatih, a smanjenje poreza siromašnima. Progresivno oporezivanje je dugo poznato u ekonomskoj teoriji i upravo se primjenjuje u ovakvim situacijama. Ali nije samo sve na fiskalnoj politici. Na svim razinama u Republici u Republici Hrvatskoj treba provoditi antirecesijske mjere ukoliko želimo izići i prebroditi ovu krizu. A i ove najave da smo pred bankrotom nisu točne. Najave da ne možemo izaći iz krize nisu točne. Mi možemo izići iz krize i mi hoćemo izići iz krize ako se budu poduzimale dobre antirecesijske mjere, koristili instrumenti i fiskalne i monetarne politike, a i ovaj hitni rebalans je na tragu toga i doprinos takvim mjerama i takvim instrumentima. Nužno je smanjenje kamatnih stopa. Nemoguće je zamišljati rast proizvodnje i porast zaposlenosti uz ovakvu cijenu kapitala. Zamislite, neki dan je jedno brodogradilište se zadužilo uz 13,5% kamatu. 70 milijuna dolara. To je neodrživo. Tako se ne može ni jedan posao, a kamo li brodogradnja vraćati kapital kapital koji se uzme uz takvu kamatnu stopu. Zato je nužno smanjenje kamatnih stopa, a nužno je i smanjenje stopa pasivnih kamata, jer one su sad postale glavni uzrok povećanja aktivnih i efektivnih kamatnih stopa, jer su pasivne kamatne narasle čak iznad 7%, pa je isplativije onaj koji ima novce držati u depozitima kod poslovnih banaka, uzimati visoke kamatne stope, a ne ulagati u nove proizvodnje u ovakvim izvjesnim situacijama, a koliko više oročenih depozita, a manje ulaganja u proizvodnju, toliko više i nezaposlenih. Stoga je potrebna i selektivna monetarna politika. Kad se govori o obveznim pričuvama pa zar je moguće da za kreditni plasman tvrtki koja dobiva kredit za kupnju druge tvrtke je obvezna obvezna istu količinu pričuve izdvojiti kao i kad se dobiva kredit za proizvodnju ili tehnološku modernizaciju. Nužne su te selektivne mjere monetarne politike. Isto tako vrlo često slušamo preporuke razne i tobože nezavisnih ekonomista, stručnjaka, udruga, interesnih grupacija gdje kažu Vlada treba učiniti to, potrebno je učiniti to, pa je potrebno čak i povećati PDV. Pa kaže jedan stručnjak ako povećate PDV za toliko imate 2 milijarde kuna više na prihodovnoj strani. Pa može, ako povećamo i duplo više imat ćemo onda 4 milijarde kuna, privremeno. Ja bih molio da se o svakom problemu razmišlja, ali da se kad se razgovara i raspravlja o povećanju PDV-a uzme u obzir sve koristi, ali i sve multiplikatorne štete koje nastanu negativno povećanjem PDV-a, pa tek nakon sustavne analize da se oko toga i donose eventualno odluke. Vrlo često i veliki dio u rashodima zauzimaju poticaji. Poticajima da, poticaji su nužni i jedino tako možemo osigurati razvoj ravnomjerni u svim područjima Republike Hrvatske, možemo tako poticati poljoprivredu ili neke druge djelatnosti, ali isto tako kad je riječ o poticajima potrebno je razmisliti o toj riječi struke da se poticaji ne daju po hektaru, nego po kilogramu, jer onda će polučiti efekat onakav kakav se očekuje. Jer u ovakvim slučajevima dolazi i do toga da poticaje dobije i onaj koji nije proizveo ništa. Pa smo čuli i neki dan da se neki hvale sa ekološkim proizvodima, pokazalo se da nisu takvi. Struktura problema u Republici Hrvatskoj, ekonomskih problema je slojevito. Ona se ponajviše odnosi i zašto je teret velik na ovoj Vladi Republike Hrvatske. Zbog nepovoljnog odnosa zaposlenika i umirovljenika. Hrvatska je imala '90. godine 605 tisuća umirovljenika, danas ih ima milijun i 100. Hrvatska je imala '90. milijun i 700 zaposlenika, danas milijun i 500. Taj omjer je dodatni teret ovoj Vladi i koji jedino, iz kojeg se može izići dugoročnim mjerama. Neprihvatljiva je ekonomska pojava da je litra vode skuplja od litre benzina i litre mlijeka. Neprihvatljiva je pojava da se da se nelikvidnost ukorijenila u neke sfere poduzetništva, ali mi još uvijek se učimo poduzetništvu, naravno jer je ona kod nas mlada. Bila je, poduzetništvo je bilo 50 godina prekinuto najveći je nedostatak poduzetničkog duha, a na što utječe i kompletna jedna situacija u kojoj se širi defektizam, ponekad i neopravdano, ali isto tako pojavljuje se nedostatak poduzetničke kulture. Stoga ohrabruju najave Vlade Republike Hrvatske i predsjednice Vlade o novim poduzetim recesijskim mjerama, ali te antirecesijske mjere trebaju biti na svim društvenim razinama i provoditi ih svim instrumentima ekonomske politike, a ne samo fiskalnim. Ako bude samo fiskalna onda ona neće uroditi plodom, jer ekonomska politika je jedino u cjelini provodiva, a je li ekonomska politika uspješna ili ne to upravo pokazuje bruto društveni proizvod kojeg očekujemo samo porast. Postoji mnoštvo varijacija ekonomske politike i fiskalne i monetarne, ali nije dobro biti zaljubljen samo u jednu i da je ona jedino učinkovita i prikladna za sva vremena. Ovo je jedno neuobičajeno vrijeme, vrijeme poslovnih ciklusa u kojoj se ekonomske krize pojavljuju svakih 70-tak godina i nužno je stoga kombinirati i varijacije i fiskalne i ekonomske politike, a klub HDZ-a podržava ovaj, donošenje Prijedloga izmjena i dopuna rebalansa državnog proračuna za 2009. godinu. Hvala lijepa. Gospodin Marić proziva T-HT. Krivo. Da T-HT prijeti višim cijenama impulsa, imaju dobit na godišnjoj razini 2,4 milijarde kuna, sve hrvatske banke 4,6 milijardi kuna, ali tko je prodao T-HT "Deutsche Telecomu"? Telecomu"? Mi smo prodali. I stoga ne treba se čuditi ni Mudriniću, ni Nijemcima, nego trebati prozvati hrvatske vlade. Nisu nam gospodo za sve krivi stranci, krivca prije svega treba tražiti u ovoj zemlji. To je bit, a onda uvesti i porez na monopol.

Hvala vam Ovaj rebalans pa i najava još jednog do kraja mjeseca, još uvijek na žalost nije nas dovelo do suočavanja s realnim gospodarskim problemima. Na krizu i recesiju gleda se kao na uvezenu, što se vidlo i kroz ova obrazloženja rebalansa proračuna, a ne kao na eskalaciju problema u zemlji, odnosno tipa gospodarskog rasta koji se temelji na domaćoj potrošnji, a ne na domaćoj proizvodnji. Ovakav model generirao je visoki uvoz i potrošnju, javnu i privatnu koja nije imala pokriće u realnom dohotku, nego u kreditima. Tako smo dogurali da do preko 40 milijardi eura vanjskog duga i do ogromnog unutarnjeg duga koji se najvećim dijelom iskazuje kao nelikvidnost. Posljedica je snažan pad kupovne moći koja se manifestira kroz smanjenje prometa u trgovini na malo za čak 17% realno. Kontinuirano pada proizvodnja još od svibnja 2008. godine, raste nezaposlenost, a bruto društveni proizvod je u prvom tromjesečju zabilježio rekordan pad od '90.-te godine od 6,7%. Unatoč zabrinjavajućim trendovima, krajem 2008. i početkom 2009. izostale su prave mjere koje bi ublažile krizu. Upravo suprotno, negiralo se da je Hrvatska u recesiji. Tehnički rebalans početkom godine bio je samo alibi za novo rekordno zaduženje države koje je Vlada javnosti prikazala kao svoj veliki uspjeh. Da smo danas u dramatičnim uvjetima, upućuje ostavka predsjednika Vlade i najava čak dva rebalansa proračuna u mjesec dana. Dugovanja i nelikvidnost vise nam nad glavom kao Damoklov mač. Jedini pravi autoritet u državi, guverner Hrvatske narodne banke, poručuje da je monetarna vlast učinila sve što je mogla, te da za financiranje deficita i refinanciranje dospjelog duga treba osigurati u ovoj godini 42 milijarde kuna koje država ne može očekivati na domaćem financijskom tržištu. Već sada umanjen kreditni rejting države znači sve nepovoljnije zaduživanje u budućnosti. Izlaz vidimo na dva kolosijeka. S jedne strane smanjenje ogromne javne potrošnje i s druge strane stimuliranje industrijske proizvodnje kao kompenzacije za uvoz, ali i način zadržavanja radnih mjesta. Da su gospodarski problemi bili snažno prisutni već 2008. godine govore podaci o kontinuiranom padu industrijske proizvodnje i bruto društvenog proizvoda, što se odrazilo na financijske pokazatelje u gospodarstvu. U 2008. godini neto dobit poduzetnika smanjena je u odnosu na 2007. godinu za 30%, a u prvom tromjesečju ove godine bruto dobit pala je čak za 52% što će se negativno odraziti tek na proračun 2010. godine kada će se konačno obračunati porezna bilanca za 2009. Ocjenjujući razmjere krize u Hrvatskoj i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ih je sažela u 4 ekonomska pokazatelja. Prvo je niska zaposlenost, koja mjerena udjelom zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo iznosi samo 45% i među najnižima je među članicama Drugo je visoka zaduženost koja se procjenjuje kao ukupan dug države stanovništva i gospodarstva na preko 55 milijardi eura, što implicira zapravo neodrživost duga i probleme kod novog zaduživanja. Treće je visok deficit robne razmjene sa inozemstvom koje je 2008. godine iznosio 11,2 milijarde eura te također i tekućeg računa plaćanja koje je iznosi 4,5 milijarde eura. I kao posljednje aplicirani tečaj i relativne cijene koje utječu na odnose između gospodarskih subjekata ali i na razvoj države. Visok stupanj javne potrošnje nije lako smanjiti, jer o proračunu ovisi veliki broj stanovništva. To su zaposleni u državnom i javnom sektoru, to je veliki broj ljudi koji ovisi o socijalnim primanjima, to su gospodarski subjekti i poljoprivredni proizvođači. Zato je potrebno definirati socijalne i gospodarske prioritete prije nego se ide u rebalans proračuna. To nismo čuli kod predstavljanja sadašnje Vlade, to nismo čuli niti kod predstavljanja njezinog programa, a toga nema niti danas kada smo slušali obrazloženje rebalansa. Uspoređujući državni proračun za 2009. godinu, dakle onaj originalni koji smo donijeli u prosincu prošle godine i ova dva rebalansa, prihodi su smanjeni za 14,5 milijardi kuna, rashodi za 4,8 milijardi, a deficit je povećan za 8 milijardi i predlaže se sada na razini nešto manje od 11 milijardi kuna. Problem je što nema promjena u proračunskoj politici, već se uglavnom kroz rebalans preraspodjeljuju postojeće stavke radi izostanka planiranih prihoda i prekoračenja određenih planiranih izdataka. I zašto je ovaj rebalans proračuna nedostatan i neprihvatljiv? Zato što ne mijenja strukturu proračunskih rashoda i neće riješiti nagomilane probleme jer visok deficit traži novo zaduživanje za koje danas nismo čuli odgovor kako će se izvršiti. Ali ne rješava niti problem nelikvidnosti kao jedan od najvažnijih problema hrvatskog gospodarstva. Tako npr. nema niti promjena u politici potpora gospodarstvu koje se koriste u populističke svrhe i kupovanje socijalnog mira posebno kada se radi o potporama u poljoprivredi. Za rješavanje nagomilanih problema nije dovoljno rezati plaće i mirovine državnih dužnosnika i stezat remen na njihovim benficijama koje se odnose na reprezentaciju, korištenje službenog automobila, kreditnih kartica, telefona i Racionalno korištenje ovih pogodnosti mora biti pravilo, a ne alibi za tobožnje razumijevanje i dijeljenja tereta krize. U medijima se ovaj rebalans naziva "laight" rebalans ili kozmetički, ali za nas je on neprihvatljiv, jer ušteda od samo 780 milijuna kuna zaista je nedovoljna. Prava svrha ovog rebalansa je preraspodjela kojom se smanjuju sredstva za dječji doplatak, za skrb, za branitelje, za restrukturiranje i modernizaciju željeznice, razvoj otoka, bolovanja, socijalu, zdravstvo, školstvo, ukidaju se sredstva za besplatne udžbenike, za prijevoz učenika, a sve da bi se namirile druge obveze. Jednino povećanje idu za sredstva za naknade za nezaposlene radi velikog broja priljeva novih nezaposlenih što Vlada nije do sada predviđala kao i za jamstvenu pričuvu, jer će država morati isplatiti obveze po jamstvima. Rebalans se temelji na padu BDP-a od 4,5%, inflaciji od 2,7%. Ali nema mjera kako zaustaviti negativne gospodarske trendove, jer rezanje potrošnje nije dugoročno rješenje, nego rast proizvodnje i gospodarski rast. U SDP-u gotovo godinu dana predlažemo mjere za rješavanje krize, koje su usmjerene na gospodarstvo i građane. Upozoravamo da je potrebno reformirati poreznu i paraporezni sustav, jer je neodrživo da najveći teret financiranja javnih potreba financiraju samo zaposleni. I kada se govori o povećanju stope PDV-a, smatramo da je prije potrebno osigurati veći obuhvat sada neporezivih prihoda, tj. prihoda od kapitala i imovine jer i naš Ustav definira da javne potrebe treba financirati prema ekonomskoj snazi. Državna i javna potrošnja moraju se svesti u realne okvire, to je svima jasno. To znači da treba napustiti neproizvodne investicije, infrastrukturne investicije koje ne daju povrat na kraći rok, kao i da država treba ugovarati samo one obveze koje može platiti i za koje su osigurana sredstva jer država ne smije biti izvor nelikvidnosti. Najavljeno smanjenje plaća u javnom sektoru i mirovina ocjenjujemo da treba dobro analizirati jer linearno smanjenje nije dobro. Smanjivanje mirovina čija se osnovica temelji na uplaćenim doprinosima može rezultirati novim tužbama i novim dugom. Predloženi rebalans državnog proračuna nije zadovoljavajući u sadašnjim uvjetima i može imati samo psihološki efekt da se nešto radi, ali on samo oslikava sadašnje stanje i zapravo ništa ne mijenja. Zato je nepotreban i mi u Klubu SDP-a nećemo glasati za njegovo prihvaćanje. Međutim, nadamo se da će najavljeni rebalans koji bi trebao uskoro doći u ove klupe značiti ozbiljnije zahvate u proračunsku politiku. Hvala. Hvala. Dva ispravka. Gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Gospođa Zgrebec je između ostaloga kazala što je netočno da se ukidaju sredstva za besplatne udžbenike. Gospođo Zgrebec, netočno, upravo iz razloga što je predsjednica Vlade gospođa Kosor kazala da imamo negdje oko 42,5 tisuće djece koji bi morali imati i osigurati će, pronalazi se način i model putem triju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i rada i socijalne skrbi kako bi se za oko 45 milijuna kuna osiguralo za besplatne udžbenike i prijevoz. Hvala. I drugi ispravak gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa. Naime, ispravio bih netočan navod da nema nikakve promjene u potporama u poljoprivredi, one i dalje služe za kupovanje socijalnog mira. To jednostavno nije točno. Najveći dio potpora upravo je usmjeren na strukturne reforme i mi smo svjedoci da upravo u razdoblju od zadnjih 4, 5 godina da je podignut veliki broj stočnih farmi, da su podignuti desetke tisuća hektara novih vinograda, povećana proizvodnja mlijeka i mesa, dakle, sve je to promjena, odnosno sve su to strukturne reforme. A isto tako da pitanje ulaganja potpora u povećanje proizvodnje, da je iznimno važno u pregovorima sa jer pregovaramo o proizvodnim kvotama i što su nam veća polazišta, bolje statističke godine, dakle, veće količine, to možemo u budućnosti očekivati i veće limite u proizvodnji. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik, potpredsjednik Doma, Josip Friščić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Sabor, članovi Vlade, kolegice i kolege, dozvolite mi da vas i ja prije svega pozdravim u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke. U uvodu i na početku obraćanja želim pohvaliti ono o čemu se neki ne slažu, a to je da evo nakon 8 dana, nakon što je u ovom Saboru imenovana Vlada pred nama je rebalans proračuna, da se nije tražio ni alibi ni 100 dana, ni 3 mjeseca, nego se naprosto od prvog dana, od prvog sata uhvatilo u koštac sa problemima i traže se rješenja. Ovdje je iznijeto niz pokazatelja koji govore o složenosti kriznog stanja u kojem jesmo i ja ih neću ponavljati. Ali mislim da je jedan pokazatelj koji doduše ima negativni predznak ali mi ga iščitavamo kao pozitivnog i nije o njemu govoreno to je pad uvoza. Jer pad uvoza je veći i od pada proizvodnje i od pada potrošnje i od svih ostalih pokazatelja što govori u jednom drugom pravcu. Jer iz krize kao država, kao društvo nećemo izići kada svi skupa, građani ovdje zemlje, zajedno sa svojim gospodarstvenicima ali i svima onima koji ovise o proračunskoj potrošnji ne shvate i ne prihvate potrebu uključivanja. I ako su oni apeli i poruke koje smo govorili, kupujte hrvatsko urodili plodom a mislim da jesu, oni se oni se prikazuju upravo u ovim pokazateljima. Jednako tako ono što danas ovdje nije govoreno ali postoje egzaktni pokazatelji, podaci o tome kako se ponašanju naši građani. Oni su shvatili krizu, oni su shvatili da treba nešto kuna sačuvati za crne dane jer u bankama rast je štednje, nije smanjenje štednje, još uvijek se ne troši ono što smo stavili u pričuve nego se pričuve povećavaju. Padaju ili pada potrošnja određenih dobara koje smo mnogi od nas znali si odrediti odrediti vrijeme kada će se ona nabavljati. Radilo se to o autu i nekom sličnom sredstvu pa se onda zasigurno među građanima odlučuje će još ovaj dobar za godinu ili dvije pa ćemo onih idućih godina ili kada ovo sve skupa prođe krenuti i prema tome. Kako tražiti izlaze? Sigurno da su izlazi kada je riječ o proračunu stvarati uvjete njegove realnosti da se troši ono što se stvori a da se zadužuje za ono što će brzo stvarati nove vrijednosti i stvarati mogućnosti svoje otplate. Pa na kraju krajeva to je princip po kojem funkcionira svako naše uspješno i gospodarstvo i domaćinstvo. Sigurno je da ovih dana se puno govori o tome što je s MMF-om, da li ga zvati. Neki bi ga brzo zvali, neki ga ne bi zvali. Mi u HSS-u smatramo da mi sami najprije sebi moramo biti MMF. Jer ti stručnjaci ako dođu oni na kraju krajeva su bili u Hrvatskoj i znamo što to znači. To znači određivanje određenih limita prije svega kada je riječ o potrošnji koje neke zemlje ili neke vlade nisu bile same kadre sebi odrediti, pa je možda to lakše tumačiti. Treba smanjiti toliko za zdravstvo, školstvo, plaće itd. Ja sam zagovornik toga i mi u klubu HSS-a da si te realnosti mi najprije sami odredimo. Ali jednako tako ne bježeći od toga, jer i kada nismo bili direktno u tim odnosima stručnjaci su dolazili u Hrvatsku i neka nam i dalje budu konzultanti da li smo na dobrom putu. A njihova očitovanja o našem putu su služila zasigurno kao indikator onima koji su nam stvarali stvarali uvjete da na međunarodnom tržištu kapitala možemo napraviti nova zaduženja o čemu je ministar financija govorio i pokazatelji čega su nam poznati. Malo je rečeno. Mislim da treba govoriti o tome više. To je pitanje likvidnosti. To je nešto što mene uvijek brine ili stavljam kao upitnik, pogotovo kada je riječ o državi i svemu onome i onim tvrtkama koje su pod državnim vlasništvom ili kontrolom. Jer ako taj proces stane, onda sve ono što je ispod toga tone. I dobro je ovo što sam danas čuo, da je upravo donošenjem međunarodnog kapitala kroz zaduživanje vani stvoreno, ako sam dobro upamtio ministre što ste rekli, 2 i pol milijarde u bankovnom sustavu prostora za plasiranje toga kapitala prema domaćem gospodarstvu. To je ono o čemu smo govorili kod donošenja prvog proračuna ili onog temeljnog proračuna. To je ono o čemu smo govorili kod prvog rebalansa kako stvoriti prostor da država od financijskog potencijala u Hrvatskoj zahvaća što manje, a gospodarstvo postavlja što je moguće više. Ono što je već bilo dotaknuto, što je i poslano kao poruka građanima, ali i mnogima na koje se odnosi to su mjere u domeni trošenja gdje država, gdje Vlada, gdje i mi kroz određene odluke i određene rasprave koje ćemo voditi u ovom paketu dopuna dnevnoga reda možemo utjecati. Jer i tu ima prostora za određena zahvaćanja i tu ima prostora za određena smanjenja potrošnje. Jer ja sam zagovornik toga. Ne mogu šefovi agencija, firmi, svega ostaloga koji su u ingerenciji jednog ministarstva biti po svemu onome što izdvajaju i troše iznad ministra. I tu se treba napraviti napraviti reda. Neki će reći da tu nema prostora za puno sredstava. Ali nemojmo zaboraviti onu narodnu “nema pogače ako nema zrna do zrna“. I bez obzira ako netko govorio o žaruljama ili kavama, ali negdje je trebalo krenuti i mislim da je dobro krenuto i mislim da je to i pravi putokaz što treba činiti i na koji način se treba ponašati. I mislim da sam kao i mnogi drugi, kao i često rasprava kada je riječ o proračunu i previše vremena potrošio govoreći o rashodnoj strani. Mi se moramo okrenuti prihodnoj strani. Moramo vidjeti gdje se može napraviti dodatno zahvaćanje ne da bi dublje gurnuli ruku u džep našim građanima, nego naprosto tamo gdje još na taj džep nismo ni prst stavili. Ima dosta državne imovine koja je u funkciji, ali se to ne reflektira kroz proračun. Znam da za dio toga treba zakonska regulativa. Ali očekujemo da ćemo do idućeg rebalansa i to imati pripremljeno. Jednako tako ono što je već ovdje govoreno u razgovorima sa socijalnim partnerima treba biti i otvoren, treba biti i realan i mnogi od njih moraju da bi mi ostvarili ovo o čemu govorimo, da bi se izišlo iz krize revidirati i svoje poslovne planove. Jer u mnogima od njih piše očekivana dobit ili profit na kraju da bude 10, 12 pa i više posto i te planove treba staviti staviti u realnost trenutka u kojem se nalazimo. Jer to će s jedne strane smanjiti onima koji namiruju obveze, smanjiti nivo obaveza. A s druge strane onima koji zahvaćaju sredstva da bi ih mogli distribuirati. Jer mi ne proizvodimo ta sredstva, stvarati mogućnost da se ona realnije rasporede sa nakanom namirenja potreba i obveza. I još samo jedna rečenica. Ovdje će se puno govoriti i već se govorilo o tome da se ide na određena prava koja su kod uvođenja, svi se moramo složiti, lijepo zvučala, ali treba ih svesti u realnosti. Spadam u skupinu onih kada se i donošala regulativa o knjigama da tu najprije treba napraviti reda, jer mnogo bogatije zemlje imaju udžbenike koji se mogu koristiti s generacije u generaciju. Ja sam u pravilo završaval osnovnu i srednju školu kaj je moja mama kupovala knjige od drugih, jer su vrijedile. Možda se neka stranica mijenjala. Ali postoje oni koji su zaduženi da se to napravi i treba napraviti jasnu skalu i poslati jasnu poruku koje su to kategorije za koje ćemo osiguravati i osigurati da sada ne nastupi stanje ili poruka mi ukidamo prijevoz, ukidamo knjige i da to bude temeljan problem i pitanje rasprave kroz 7. i 8. mjesec, jer rujan je blizu. Hvala lijepo.

gospodin Friščić da iz krize nećemo izaći ako se svi građani ne uključe u njezino rješenje. To naprosto nije točno, a nije ni pošteno ni pravedno. Jer u ovu krizu, a za ovu krizu nisu građani niti su nas oni uvalili u ovu krizu. U ovu krizu nas je uvalila neodgovorna, odnosno bolje reći nedostatak politike vladajućih, a svjetska kriza bila je samo okidač ovog našeg originalnog hrvatskog proizvoda hrvatske Vlade. I točno je to da nas iz krize mogu izvući samo brzi i odlučni potezi hrvatske vlasti i to prije svega u smislu povećanja, odnosno aktiviranja hrvatske proizvodnje koja može jedino jamčiti naš razvoj. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolegice i kolege, molim vas da pod ispravcima netočnih navoda ne izražavate svoje neslaganje i svoje vrijednosne sudove sa pred govornikom. …/Upadica se ne čuje./… Ne. Činjenična tvrdnja je jedno, to svi jako dobro znaju, a ne pod firmom ispravka netočnog navoda, neslaganje i kritiku vrijednosnih sudova drugog sugovornika. Gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Nadam se da ću ispuniti vaše kriterije.

dosadašnja Vlada zadužila više nego dvostruko od Tuđmanove i Račanove Vlade sa 20 na 40 milijardi eura itekako postoji uvoz. Dakle, ne samo da je porastao uvoz dugova, nego cvjeta uvoz dugova, a istovremeno na žalost raste i nelikvidnost. Dakle, to je ispravak netočnog navoda da nismo ništa uvozili. Itekako je Vlada uvozila dugove. Upravo nešta konstatiramo i onda kažemo da odustajemo od toga što smo maloprije rekli. Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa ja bih ispravio kolegu Friščića koji je rekao da raste štednja građana. Dakle u biltenu broj 149 Hrvatske narodne banke nedvosmisleno se vidi da padaju štedni depoziti stanovništva, da padaju oročeni štedni depoziti stanovništva, da padaju devizni depoziti stanovništva i jedino nešto rastu devizni depoziti stanovništva oročeni, ali za manje nego što ovi ostali padaju. Prema tome, točna je konstatacija da stanovništvo. Dobro, molim vas. I gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. da postoji nekakav pravilnik o čuvanju knjiga. Do problema je došlo zbog samog hvalisanja i neodgovorne izjave bivšeg ministra Primorca tjedan dana pred izbore, a to je Vlada koju ste i vi podržavali i još uvijek podržavate da sva djeca, da sva djeca mogu odnijeti kući sve knjige, da se knjige stare mogu baciti, da će se kupiti sve nove. Prema tome, do problema je došlo isključivo zbog neodgovornih izjava i sukladno tome nije točan vaš navod da se svake godine moraju kupovati sve knjige. Naši propisi govore suprotno. Kolega Frišćić je rekao da je njegova mama kupovala knjige i da su išle generacijama. Pa nemojmo, zašto. Pa polemizirajte, raspravljajte, ali nemojte pod ovom firmom netočnog navoda. Evo i kolegica Ingrid se duboko slaže vidite sa ovim, i pogledom mi upućuje da se duboko slaže sa ovim. Sama je shvatila i razumjela da tako treba djelovati. Gospodin zastupnik Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite.

Klub zastupnika SDSS-a smatra kako je neophodno da se do kraja ovog mjeseca pripremi sve pretpostavke za potpun i u ovom trenutku neophodan i realan rebalans proračuna i to po našoj procjeni ne manje od dvije trećine procijenjene i deklarirane visine deficita. To je naša obaveza, nas zastupnika, to je naravno naša obaveza nas koalicijskih partnera u Vladi i to je obaveza Vlade s obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo. Zato postoje po našem mišljenju dva važna, rekao bih krunska argumenta. Dosadašnja odlaganja samo su dodatno povećavala zaduživanje, povećavala su nelikvidnost i istovremeno zadržavala osjećaj, izostanak osjećaja kod većine ljudi u državi kakvo je stvarno stanje hrvatskih financija i kakvo je stanje hrvatskog gospodarstva. I drugo, opravdano mnogi pozivaju na to da bi rizik odlaganja rebalansa na jesen samo umanjio njegove efekte i pružio priliku da kriza i posljedice krize imaju imaju još štetnije efekte ne samo na gospodarstvo, ne samo na vođenje državnih financija nego i na mogućnost redovitog isplaćivanja plaća zaposlenima i mirovina umirovljenicima. Drugim riječima, na jesen bi moglo biti prekrasno. I iz tog razloga ponavljam još jedanput mi smatramo da je to neophodno napraviti do kraja srpnja. Drugi argument je što bi dobro pripremljen rebalans proračuna do kraja ovoga mjeseca ozbiljno zahvaćanje u elemente deficita koji u njemu postoje povećao ionako smanjenu našu kredibilnost našu kredibilnost na financijskom tržištu te onima koji će na jesen očito morati ići i to je posao omogućio da spremniji sa više kredibilnosti uđu u razgovore sa međunarodnim financijskim institucijama i drugim financijskim ustanovama. Zbog toga Klub zastupnika SDSS-a predlaže da kada je u pitanju rashodovna strana proračuna Vlada do kraja ovoga mjeseca prije izvanrednog zasjedanja Sabora donese još neke mjere koje u ovom rebalansu koji danas imamo na stolu nisu obuhvaćene. Prva mjera koju mislimo da je neophodno da se napravi jeste da se uspostavi hitna i stroga kontrola provođenja Zakona o javnoj nabavi radi sprječavanja odlijeva državnog novca jer mi smo svjedoci da barem po dvije osnove a zbog izostanka te kontrole državni novac završava tamo gdje mu nije mjesto. Iz tog razloga predlažemo da se posredstvom mehanizma prosječne cijene uspostavi kontrola načina ugovaranja cijena te još važnije da se prestane i zakonski onemogući praksa dopunskih ugovora za naknadne radove nakon što je već osnovni ugovor sklopljen. Drugo, mi smatramo da treba razmotriti mogućnost da se tamo gdje za to postoje opravdani razlozi ide na zamrzavanje rokova, na radove onih projekata koji ili nisu započeti ili nisu dospjeli do visokog stupnja završenosti i visokog stupnja investiranosti. Treće, smatramo da je neophodno da se provede i tu smo suglasni sa onima koji su na to upućivali bilo da je riječ o predstavnicima Vlade ili ljudima koji su ovdje odnosno zastupnicama i zastupnicima u Saboru, da se izvrši hitna i radikalna revizija rada državnih poduzeća, posebno tamo gdje nisu obavljene uštede u skladu sa antirecesijskim mjerama koje je Vlada već donijela i na koje su uprave državnih odnosno javnih poduzeća imale obavezu da to urade. Pa ukoliko je potrebno da taj nadzor i te mjere uključe i imenovanje novih uprava kako bi ta javna poduzeća mogla obavljati svoj posao u skladu sa interesom zbog kojega postoje. Mi smo inače protiv smanjivanja plaća i mirovina. Mi smatramo da je to zadnja mjera kojoj se ukoliko se bude moralo pribjeći pribjegne ali jesmo za to da se smanjuju svi drugi elementi koji predstavljaju dodatak ili namete u vezi sa plaćama kao što je regres, kao što je božićnica. Posebno treba razmotriti prijedloge ljudi koji razmišljaju o opravdanosti širenja mehanizama ugovora o dijelu koji dodatno opterećuju i proračun i koji dodatno opterećuju različite druge mehanizme prihodovanja. Istovremeno, smatramo također da je potrebno pripremiti temeljitu reformu penzijskoga sustava. Ni država koja ima bolje stanje u pogledu zaposlenosti i u pogledu privrede kao što je kolegica Zgrebec ovdje govorila iznoseći podatke u čiju točnost ne bismo smjeli sumnjati a ne bi mogla izdržati ovakav odnos kakav mi izdržavamo. Prema podacima koje imamo jedan četiri zaposleni na 1,4 zaposlenog dođe jedan umirovljenik. I stoga nam se čini da je potrebno posegnuti za mjerama da sve one koji se žele vratiti na posao u ovom ili onom obliku Vlada posebnim mjerama treba stimulirati i bez obzira na dob i bez obzira na tip invaliditeta. Ali zato je potrebno osim sredstava osigurati i određene mjere kojima će se stimulirati ta vrsta zaposlenosti. Ovakvo produživanje stanja naprosto ne može jamčiti bilo koju vrstu ozbiljnijega privrednoga razvoja niti može jamčiti bilo koje efekte rebalansa proračuna koje možemo poduzeti i na osnovi onoga što je rečeno i na osnovi onoga što će vjerojatno mnogi reći. Što se tiče prihodovne strane klub SDSS-a smatra da je također potrebno do kraja srpnja razmotriti slijedeće pretpostavke za jačanje prihodovne strane kao što je ovdje govorio zastupnik Friščić. Mi mislimo da treba razmisliti o privremenom rastu PDV-a i mi mislimo da oni iz akademske zajednice koji zagovaraju tu vrstu mjere kao privremenoga rješenja do porasta bruto društvenog proizvoda proizvoda u dva kontinuirana kvartalna perioda imaju pravo. Rizici postoje i toga smo svjesni ali mnogo veći su rizici ukoliko se ovakvo stanje jer će se na drugom mjestu pokazati da su rizici veći kad su u pitanju plaće, kad su u pitanju mirovine nego li kad je u pitanju eventualno rast cijena za određeni postotak. Također smatramo i tu su već neki iznijeli takvo stajalište, i kolega Friščić i kolegica Zgrebec, mi smatramo također da je neophodno uvesti porez na imovinu. Potrebno je bez obzira na političke razlike i bez obzira na to što je to bio predmet spora u jednim od nedavnih izbora razmotriti mogućnost za uvođenje poreza na kapitalnu dobit. Nema više smisla, nema više mogućnosti čak da i ima nekog smisla sa stajališta nečijeg teorijskog ili ideološkog razumijevanja stvari ali nema više mogućnosti da se po osnovi rada i po osnovi zaposlenosti u društvu koje odavno nije socijalističko, u društvu koje odavno nije društvo rada, nažalost ni po kojoj osnovi da se sav teret oporezivanja zapravo drži još uvijek na toj razini. I oni koji to predlažu i koji dugo upozoravaju na to, po našem mišljenju imaju pravo i mi iz tog razloga očekujemo da Vlada također uvede tu vrstu promjene, a onda nakon toga razmisli o svim konsekvencama koje takva promjena može povući sa sobom. Smatramo također da je neophodno povećati poreze i carine na luksuzne proizvode, na skupe automobile, na jahte, na skupu odjeću i na sve ono što doista predstavlja rastrošnost i luksuz neprikladan za sadašnje stanje, a ako netko ima, ako netko želi, u tome ga ne treba spriječiti, ali adekvatnu poreznu stopu za to treba uvesti. Isto bi se moglo reći i za mogućnosti koje su stvorene razvojem infrastrukturnih projekata. Mi smo gradili ceste, mnogi zbog toga imaju stajališta da nismo dovoljno sposobni za tako nešto, ali te ceste donose i određeni ne samo direktni, nego i indirektni ekonomski uzmah. Jedan od takvih je naravno i porast cijena zemljišta u različitim područjima. Treba razmisliti o tome da li je takvom intervencijom iz proračuna, da li je takvom intervencija na osnovi državnih investicija iz državnoga projekta prirodno da oni čija cijena zemlje skoči u roku od godinu ili dvije dana za nekoliko stotina posto, ostaju sa poreznom stopom istom kakva je bila prije nego što je ta cesta prošla. Drugim riječima, treba izvidjeti sve mogućnosti i treba izvidjeti kako da se porezna politika u tom smislu mijenja. Što se tiče stope poreza na dohodak, o tome je već bilo riječi. Mi isto tako mislimo da je neophodno da svi oni koji zarađuju više od 20 tisuća kuna ili koliko se odredi procjena, da porez na dohodak se poveća sa 45 do 60%. Također smatramo da pitanje subvencija u poljoprivredi treba razmotriti na drugačiji način nego što smo to činili do sada. Ne treba zaustaviti one pozitivne efekte koje su te subvencije donosile. Kada je u pitanju malo poljoprivredno gospodarstvo ne treba negirati neophodnost i efekte održavanja takvih domaćinstava, ali postavlja se pitanje zašto to radimo samo sa proračunskim sredstvima Hrvatske države. Zašto to ne radimo i sa proračunskim sredstvima predpristupnih fondova Zašto ne pojačamo tu dimenziju prihodovnu, kad imamo realne mogućnosti? Nego izgleda da smo se mi uhvatili u neku vrstu rutine, u neku vrstu lijenosti i da je najlakše zagrabiti u vlastitu državnu blagajnu, a posegnuti na drugim mjestima koja nam se nude kao da nitko nema snage. To treba promijeniti. Klub SDSS-a smatra da sa ovakvim mjerama Vlada može osigurati redovitost plaća i mirovina, te izbjeći njihovo smanjivanje. S ovim mjerama Vlada bi mogla također izbjeći angažman, S ovim mjerama Vlada bi također mogla osigurati povoljnu poziciju u razgovoru sa nekim drugim financijskim institucijama u Europi i u svijetu. Znam za neke od onih koje bi sasvim sigurno mogle predstavljati mogle predstavljati olakšicu kada su u pitanju sredstva koja se troše za zbrinjavanje povratnika, prognanika, izbjeglica i uz tu vrstu konsolidacije koja se predlaže mislim da bi nam kredibilnost značajno porasla i mogućnosti da se izborimo za sredstva na stranama na kojima ih ovog trenutka nemamo, snažno porasla. I na kraju, ovom vrstom mjera, kao i drugih koje mi ovdje ne predlažemo, ali koje vjerujemo da će mnogi predložiti u istom interesu i u istom osjećaju odgovornosti za sadašnje stanje i za ono što treba učiniti, Hrvatska bi zapravo ušla u sferu realnoga svijeta i susrela se sa svojom vlastitom realnošću. Proizvodnja deficita i svjesno planiranje i ulaženje u deficit je naprosto proizvodnja stanja u kojem mi i prosječan čovjek u zemlji ne živi u realnom stanju niti se može suočiti s njim. Iz toga razloga mi se čini da je ovaj rebalans proračuna, a zato ćemo iskoristiti priliku do kraja mjeseca, da govorimo na tu temu, prilika za borbu za realnu Hrvatsku, za realan život i za njezine realne mogućnosti. A kad su posrijedi udžbenici, besplatni udžbenici, ni mi ni po čemu nismo izuzetak po broju reklama, utrošenim sredstvima i cijenama za reklame. Neka država poduzme nešto u tom pogledu i neka razmisli na kojim sve stranama može osigurati da djeluju mehanizmi koji će zaštiti one kojima nije pružena mogućnost da imaju pravo na rad, dovoljno visoku zaradu i sigurnu obitelj i sigurno školovanje. Ako država ovoga trenutka ne može proračunom osigurati za besplatne udžbenike, pa postoje drugi mehanizmi kako država to može uraditi. kako se troši za reklame, bilo državnih, bilo javnih poduzeća, bilo privatnih kompanija, ja vidim kao jedan od pravaca gdje bismo mogli naći rješenje, pa makar to izgledalo i kao karitativno, ali meni se čin da bi to bilo bolje da to bude na neki drugi način, gospodine ministre. Hvala. U 12,46 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave. Prijavljeno je 47 zastupnica i zastupnika i još 5 klubova, to je negdje otprilike deset rasprave bez onih dodataka za raspravu oko ispravaka. pola dva, onda pola sata stanka, nastavak u 14 sati radi toga velikog broja prijavljenih tako da se ručak može obaviti za 30 minuta. Jela su spremna i gotova tako da može ići po traci. A sada gospodin zastupnik Damir Kajin, Klub zastupnika IDS-a. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. A šta reći? Vi koji činite Vladu HDZ-a, HSS-a, HSLS-a, manjinski zastupnici, vi ste najodgovorniji za situaciju u kojoj se Hrvatska jasno nalazi. Ono što želim reći je da smo mi manje-više sve znali kamo idemo i kao da nismo željeli reći narodu gdje jesmo. A gdje smo mi to danas? Ja ću to usporediti recimo sa rijekom, sa brodom? Ovako je otprilike. Tu je brod. Tu je slap. Brod više ne možemo okrenuti, kapetan je jasno na suhom. I sad što možemo učiniti? Ili čekati da nas ta matica povuče tko se spasi nešto što sam govorio prilikom prošlog rebalansa. Tad sam rekao sljedeće. Inače proračunska rupa, to je bilo pred tri mjeseca. Neće biti 5 milijardi kuna. Deficit je izražen s cifrom od 4 milijarde 975 milijuna kuna. Ona će biti možda puno, puno iznad 10 milijardi kuna. kuna. Tko je do toga doveo? Pa mi bi mogli imati rupu u proračunu možda i 20 milijardi kuna. Kad je bio proračun koncem 2008. govorio sam uopće nije poanta da li će Hrvatska država, tvrtke, banke u 2009. vratiti 9 milijardi eura. Mi to jasno ne možemo vratiti. Znači temeljni posao od kojih ovisi da li će Hrvatska izbjeći dolazak MMF-a, nije da li ćemo novac vratiti. Mi ga nemamo, nemamo ga. Znači, temeljni posao je da li ćemo uspjeti prolongirati otplatu dospjelih zajmova. Kako ćemo s druge strane usput servisirati 28 do 30 milijardi dolara uvoza ako se banke i poduzeća 2009. ne zaduže u inozemstvu za 5, 6 milijardi eura. To nitko ne zna, ali bez uvoza i hrvatski proračun se isto tako raspada. Izbor Vlade 2007. govori. Vanjski dug koji je gospodo na današnji dan, tada je bio prije 2 godine 32 milijarde eura. Mi smo samo prošle godine ili ova zemlja je vratila prošle, znači to je bilo 2006. 7,8 milijardi eura. U narednih 4 godine vratit ćemo oko 25 milijardi eura. Naš vanjski dug za 4 godine više neće iznositi 32 nego 50 milijardi eura. Netko je rekao da je na današnji dan 42 milijarde eura. Znači, sve smo znali. Mene se jasno ismijavalo nije bitno zašto, može ali gdje je Hrvatska danas. Gospođa Zgrebec je rekla da je ovaj proračun kozmetika, bavi se zastupnicima koji nemaju ni mobitel, ni auto, ni šta ja znam reprezentaciju, ni karticu, ni parking. Bavimo se kavama, bavimo se telefonima. Netko je rekao da je ovaj proračun demagogija, light proračun, jednom riječju ja ću reći ovaj proračun je mačji kašalj. Ali ovo što mi danas radimo i što ćemo raditi narednih mjeseci mislim da je isto tako neozbiljno. Pa toga nema nigdje na svijetu. U 12. mjesecu usvojili smo proračun, u 4. mjesecu prvi rebalans, u 7. mjesecu imat ćemo 2 rebalansa, nakon toga u 9. mjesecu već je premijerka najavila 4 rebalans i možda još nekoliko do kraja godine. To je neozbiljno. Mi time strašimo ljude. Dovodimo u pitanje pitanje ljudima potrošnju i ja vas molim da to ne radimo. Kako smo započeli u ovoj zemlji, šta ja znam pred šest godina tako ćemo završiti. Ali da nam se ne piše dobro ne piše se dobro. I što treba napraviti? Ne rezati 10, 12, 15 milijardi ali šest, sedam milijardi da. Bez tih šest, sedam milijardi kuna to je uvjet zašto? Jer je to uvjet za podršku Hrvatske od strane banaka. sedam milijardi kuna je isto tako nužan da se dobi nešto manevarskog prostora od Hrvatske narodne banke. Draga gospodo, ako je istina ono što govori Rohatinski, da se Hrvatska ove godine mora zadužiti za 42 milijarde kuna da financira deficit od 14 milijardi, mislim na otplatu zajmova onda se isto tako postavlja pitanje gdje pronaći novac. Od mirovinskih fondova mi danas možemo dobiti dvije, dvije i pol milijarde kuna. Od naših banaka možda milijardu, milijardu i pol kuna. Od majki naših banaka Inteze, UniCredita itd. 7 milijardi kuna. Od obveznica ali ne više u Europi nego na Tokijskoj burzi možda 2 i pol milijarde kuna. To je 12, 13 milijardi kuna. Stoga ako je dobit naših banaka 4,6 milijardi kuna, a ako nam daju 8 milijardi kuna polako i sa njima. Ovogodišnji deficit planiran je bio na 5,5 milijardi kuna. Sad se govori Rohatinski preko 14 milijardi kuna. Ja ne odustajem od 20 milijardi kuna. Rashodi su u prvom kvartalu bili veći za 11%. Problematična je struktura punjenja tog proračuna. U prvom kvartalu -5%, ali zato porezni prihod padaju 20,4%. I to porez na dohodak 18,5% što će reći da se gube radna mjesta. Porez na dobit 12,33 loše se posluje to će tek doći na naplatu. PDV neradna nedjelja, strah, manji uvoz -23,03%. Porez na prodaju itd. stala je prodaja nekretnina -36,34%. Trošarine -24,34%. S druge strane socijalni doprinosi plus plus 10,58%. Plaće i naknade idu gore 10,05%. Efekt -6% tek se počinje osjećati od petog mjeseca. Socijalne naknade +11,27%, kamate +6,29%, subvencije -21,87%. To je prvi kvartal. Ili kako to izgleda prevedeno na jedan razumljiv jezik. U 5. mjesecu 2009. u odnosu na 5. mjesec 2008. prodaja automobila možemo dizati trošarine koliko god hoćemo -66,1%, alkohola 36,9% minus, benzina -20,7%, supermarketi -17,5%. Što raste? Potrošnja kruha sirotinja mora jesti plus 19% i duhana 10,4%. Evo zahvatite porez na monopol. Prije no što ćemo šta ja znam oporezovati kamate i polako sa imovinom. Prije kamata, prije imovine redefinirajmo i taj PDV o čemu je govorio gospodin Friščić, ali pošteno da ne dođe do jednog socijalnog udara. O.k. Dignite ga sa 22 na 24%. Ukinite i nultu stopu, nema problema. Ali za svu hranu, za sve dječje potrepštine, novine itd. za ove socijalne stavke uvedite među stopu od 10%. Rok plaćanja isto sa 30 dana protegnimo na 60 dana. Pri uvozu se plaća PDV u roku od 8 dana. Pa to je kriminal. Zašto? Da se uništi onoga maloga da bi sve uvozio za tog maloga onaj veliki koji ima odgodu 2, 2, 3 mjeseca, a mali to mora platiti u roku od 8 dana. Ne može to više tako. I na taj način možda možemo onda teret prebaciti na imućnije i malo u ovom trenutku rasteretiti siromašnije i sačuvati tu neku socijalnu komponentu. kada je riječ o proračunu priča neće stati samo na državi. Ista sudbina slijedi lokalnu samoupravu. Ako je deficit države 14 milijardi kuna, a možda 20, lokalna lokalna samouprava gubi između 2,5-3 milijarde kuna. Sve kapitalne investicije bojim se da mogu stati. Lokalna samouprava ne može danas izdržati ni povrat poreza. Mnoge su u blokadi. Što učiniti? Jasno, lako je reći danas pokreni proizvodnju, ali gašenjem potrošnje mi to nećemo moći. Izvoz ne možemo potaknuti zbog recesije u stranim zemljama, turizam je takav kakav je, a Hrvatsku isto tako ne možemo istrijanizirati, ali ću reći ako jedna Istra može graditi jedan ipsilon bez jedne kune iz državnog proračuna, možda su mogli i drugi. Ako jedan Poreč je mogao sagraditi dvoranu za 122 milijuna kuna bez lipe iz državnog proračuna, možda su to mogli i drugi. Država je dala, vratila 24 hektara Poreču zemlje, oni su to urbanizirali, prodali, sagradili sami zaobilaznicu, dvoranu, školu će i otvorili 300-400 radnih mjesta. Jedan Uljanik državu ne košta niti jednu kunu. Pa zašto onda taj Uljanik privatizirati? Nemojte nam to raditi. Ja to nazivam zločinom prema Istri, pa makar se dogovorili sa sindikatima, upravama, lokalnom ili ne znam kojom samoupravom. U proračunu smo, gospodine ministre, govorim o Istri, zastupljeni sa 57 milijuna kuna, a opet imamo najveći izvoz per capita, najviše se daje državnom proračunu, najviše participiramo u toj deviznoj likvidnosti itd. Što nam je činiti? Prije svega, trebamo se okaniti ove demagogije kako premijerka može na dan ponuditi samo 24 kave i da je to njena reprezentacija. Mi moramo potaknuti potrošnju i stoga nemojmo dirati plaće, nemojmo dirati penzije, knjige je netko spominjao. Gdje je problem? Problem je u sljedećem, što smo te knjige pretvorili u radne bilježnice, što moj mali mora baciti tu knjigu i što onaj drugi više od nje ne može se njome služiti. Potpredsjednik Vlade najavljuje pad plaća 10%. Ako ide bez socijalnog PDV-a od 10%, rast PDV-a za 2 poena, znate što znači to iduće godine? Knjige 1500 kuna više za jednu obitelj sa jednim djetetom, prijevoz 1500 kuna više. Ako ide plaća dolje, 500 kuna puta 12 jednako 6 tisuća kuna manje po jednome članu. Dva člana obitelji, muž, žena tisuća kuna manje. PDV ako ide samo 2% gore, to je 4% za hranu, odjeću, to je još 6 tisuća kuna. Pa de facto jedna tročlana obitelj po tom osnovu osjetiti će manjak od nekih 22 do 25 tisuća kuna. Pa znate koliko je to? Pa to više nije 10%, to je 5 prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj. To naši građani nisu zaslužili. To, ne znam, građani će i to podnijeti, ali nakon toga, ja mislim da će mnoge u ovoj zemlji, građani naprosto pomesti. Došlo je vrijeme da više PR-i ne mogu voditi politiku, da se klinci više ne mogu igrati s politikom jer zajedno sa onima koji su ih angažirali zemlju su doveli u ovu situaciju. Mi državi i ljudima u ovoj zemlji moramo vratiti nadu, lišiti ih straha. Prije je netko spominjao depozite u bankama, 195,5 milijardi kuna iznose depoziti u bankama. To je dobro, treba vjerovati jasno u bankarski sustav. Depoziti građana su 105,5 milijardi kuna i istina je da oni sada počinju padati, ali su 5 milijardi veći u odnosu na isti period lani. Ali su zato poduzeća pala. Depoziti poduzeća na 24 milijardi kuna. Tko štedi? Na žalost, opet, netko će reći da nisam u pravu, sirotinja od straha za sutrašnjicu. Bogati ulažu. No depoziti tvrtki stalno padaju. No, to onda znači da se neće investirati itd. I stoga prva mjera, treba pronaći milijardu kuna i sufinancirati kamatu našim poduzećima. Nemojmo rušiti gospodarstvo i o tome treba voditi računa i sindikalisti, čitamo 107 sindikalista ima menadžerske ugovore u Hrvatskim željeznicama, da ne spominjem plaće. Proračun mora biti održiv, ne kozmetički, ali mora biti pravedan, mora biti socijalan. Ne može se stalno kažnjavati u ovoj zemlji samo one koji rade. Još jedanput ću reći, oprezno sa tim plaćama i oprezno sa tim penzijama. Lišimo se ovu zemlju. Korupcija je pojela Hrvatsku. Pa korupciju, pa gotovo nema javnoga posla da više ne ide neka pinka ispod stola. Pa jedina institucija u državi koja nije korumpirana je Sabor. Zašto? Zato jer o ničemu ne odlučujemo. I to je naprosto istina. Nitko nema mobitel, karticu, reprezentaciju itd. Gdje je ta korupcija? U izvršnoj vlasti, u javnim poduzećima, parafiskalnim fondovima od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Vode. I stoga, podvedimo ih pod proračun. E, kad bi to napravili, to više ne bi bila kozmetika. A zašto to nećemo? Zato jer oni financiraju pojedince i financiraju pojedine stranke. Još jedanput ću reći da nas je naprosto korupcija pojela. ne znam i ona bivša sa bivšim premijerom, nema programa izlaska iz krize. Sve se svodi na preslagivanja ministarstava i postavlja se još jedno pitanje. Tko će u ovoj zemlji ljudima vratiti naprosto nadu? Sve treba staviti u funkciju zemlje. Hrvatsku treba decentralizirati. Spomenuo sam primjer jednoga Poreča. Pa što nam rade oni neiskorišteni vojni objekti, zemlja dolje uz obalu. Pa dajmo, vratimo to gradovima, potaknimo investicije. Ako to ne stavimo u funkciju, tek onda ćemo pasti kroz onaj slap i još jeftinije će nas nakon toga stranci kupiti itd., itd. I za kraj, kako bi rekao jedan veliki Hrvat, "kunu čuvajmo kao zjenicu oka svoga". Taj se nije bojao ni Nijemaca, ni Staljina, ni krize i takav bi možda ovoj zemlji danas trebao, a sve ovo ostalo znamo kako će završiti. Hvala. 7 ispravaka netočnih navoda. Molim koji su se javili za ispravke netočnih navoda da se drže onog da ne polemiziraju sa zastupnikom, sa njegovim vrijednosnim sudovima, ocjenama, procjenama, svjetonazorskim i drugim, nego da ispravljaju netočne tvrdnje. Prvi, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Pa evo, kolega Kajin uporno tvrdi da broj rebalansa plaši ljude. Pa to nije točno. Pa ljudi jako dobro znadu da je ovo privremeno i da će oporavkom svjetske, europske privrede, da će se oporaviti Hrvatska. Dalje netočno tvrdi, veli da treba ljudima vratiti nadu. Ma i to jer oporba čim čuje riječ nada, odmah smišlja Zakon o eutanaziji,

Frazu mi je jako teško ispraviti, ali kolega Kajin vaša tvrdnja naprosto nije točna. Ovaj rebalans proračuna je potvrda odgovornosti i ozbiljnosti hrvatske Vlade koja u roku od 8 dana od kad je dobila povjerenje u ovom Visokome domu je spremna napraviti odlučne rezove, u 8 dana onako kako je predsjednica Vlade rekla koliko je moguće. Ovaj proračun je i poruka i najava građanima koji su svjesni ove situacije do koje mjere je Vlada spremna ići u zaštitu makroekonomske stabilnosti Republike Hrvatske i održavanja državnih financija kako bismo, i potvrda toga da smo spremni sami napraviti reda u svojoj kući. I ne strašimo građane najavama rebalansa, jer što bi onda rekli kad u ovoj sabornici oporba cijelo vrijeme straši građane zlogukim najavama. Treći ispravak, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Za cijelu investiciju država je oslobodila plaćanja PDV-a. Sa naslova oslobađanja PDV-a do sada je država uložila 300 milijona kuna. Prema tome, stanovnici Istre moraju znati da ova država brine o njima, neovisno o tome koliko se Kajin trudio to prikriti. Gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite. **Čehok, Ivan (HSLS)** Ispravio bih netočni navod predsjedničkoga kandidata Kajina koji je rekao da država, odnosno da Uljanik danas posluje bez pomoći države i da mu nije potrebna pomoć države. Uljanik danas posluje, ali ali Uljanik je država isto tako pomogla, ne ove godine, nego prije toga, a nije recimo nikad pomogla tekstilnu industriju u Varaždinu, drvnu industriju ili je jako malo pomogla. Prema tome, valjda reći da sve regije i sve industrije bez obzira na regionalne podjele treba imati jednake uvjete. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin je kazao kako ovaj rebalans, kako Vlada rebalansom straši ljude, kako je ovo demagogija, kako nemamo ne znam viziju, odgovor na krizu itd. Dakle, netočni su to navodi. Ovo je odgovoran odgovor na stanje koje je uopće u svijetu i koje je zahvatilo dakako i Hrvatsku. Također nema govora o demagogiji kad je govorila ovdje i gospođa predsjednica Vlade koliko je važna sva ta ušteda, a i ona u uredu njenom, i u svakom drugome. Prema tome, to nikako nije demagogija. Kad je u pitanju neimanje vizije, odnosno neimanje snage za odgovor na ova pitanja, gospodine Kajin pogledajte samo zdravstveni sustav. Pogledajte zdravstveni sustav Republike Hrvatske koji je zahvaljujući reformi koju je proveo gospodin ministar ovdje nazočni i ova Vlada stabilan, ne pravi nove dugove i daje jednako dobre učinke. Prema tome, dakle potpuno ste krivo ovdje interpretirali ovaj proračun, a kad ste spomenuli vraćanje nade, kazali ste vratimo nadu. Vi na žalost, vi kolega Kajin zapravo ovom svojom raspravom na žalost niste vratili nadu ovom narodu. Mislim da trebamo gledati dobre strane, a ne samo ružne i na njima graditi nadu i bolje sutra. U nadi je spas. Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kajin je kazao, citiram: "Siromašniji štede, a bogati ulažu". To nije točno. Siromašni nemaju od čega štedjeti, a i bogati u ovo vrijeme slabo ulažu. Istina da sa osobnog stajališta ulažu, prvenstveno u kupnju novih kompanija i ulaganja dionica, ali to sa nacionalnog aspekta i s nacionalne ekonomije to nije ulaganje. Individualni interesi kad su u pitanju i ulaganje u dionice drugih društava, to ne može biti onda ulaganje. To je samo s aspekta individualnih interesa. A ulaganje u novu proizvodnju je ulaganje sa ekonomskog stajališta. Ovako se ispravlja netočan navod, a ne kao što ste ga vi maloprije meni ispravljali. Uvaženi kolega Kajin je u kontekstu svog govora vezano uz izvore korupcije koje je vezivao uz izvršnu vlast spomenuo i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i pozvao da se poslovanje prebaci na proračun. Ja mu moram skrenuti pažnju da je to učinila Vlada 2000. godine kad je IDS imao svog ministra u toj Vladi, i da od tada to tako funkcionira na korist solventnosti proračuna i na uštedu u neprestanom zaduživanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje je bilo do sada. To bi on trebao znati. Hvala.

Gospodine predsjedavajući, gospodo ministri, gospođe i gospodo zastupnici. Evo prenijeli su mediji ministrove riječi da je ovo rebalans istine. Ja bih ipak rekao da ovo još uvijek nije rebalans istine, ovo je prvi rebalans koji nas želi suočiti sa šarenim lažima u koje smo vjerovali i u koje smo na žalost uvjeravali rekao bih dosta uspješno sve ove godine naš građane. Ali svi mi znamo da u krugu prepoznavanja istine je dobro najprije prepoznati svu šarolikost laži koja nam može zamamiti oči ili primamiti oči kako bismo onda se mogli suočiti s onim što je stvarnost i s onime što o stvarnosti mislimo. Ovo je rebalans koji na žalost još uvijek ne predviđa radikalne rezove. Ovo je rebalans koji za sada predviđa preraspodjelu i rezove kako bi se moglo nadoknaditi i kako bi se moglo isplatiti ono što je u međuvremenu došlo već na naplatu i kako bi se mogla namaknuti nedostajuća sredstva, ali još uvijek nije rebalans radikalnih rezova. I stoga se možda ne bi složio s time da idemo tehnikom ili metodologijom malih koraka i malih rezova. Ne sviđa mi se to da je ovo zapravo već rebalans rebalansa pa bismo valjda nakon toga u nekakvu gluhu beskonačnost trebali imati rebalans rebalansovog rebalansa itd. Smatram da je ipak bolje napraviti sasvim novi proračun ili sljedeći radikalniji rebalans zapravo predvidjeti kao novi proračun jer u tome je u biti ovdje i riječ. Nego stalno iz novo perpetuirati i odgađati na rebalansu rebalansovog rebalansa stvarne poteškoće i ono što je pred nama. Pitanje je naravno govoreći i metaforički ali i stvarno, možemo li mi radikalnim rezovima povući dubinske mjere ili ćemo samo umjesto dubinski zarezati plitko? Pitanje je jesu li naši skalpeli dovoljno dugi ili prekratki za bilo kakve radikalne rezove u ovom trenutku? Kao što je pitanje jesu li ti naši skalpeli uopće dovoljno oštri ili su pretupi? Tim više što nažalost evo kada slušamo i današnje rasprave i sve ovo što se u javnosti raspravlja, vidjet ćemo da svaki od nas zastupnika će će htjeti zarezati, ali na neki način nastojat će izbjeći da to zareže ono što je njemu bitno, bilo po njegovom pozivu, bilo po njegovom habitusu, bio po njegovoj karijeri dosadašnjoj ili po tome koga zastupa, koji kraj, koju regiju, koji grad, koju možda interesnu lobističku gospodarsku ili neku drugu političku skupinu zastupa. Radikalni rezovi gospođe i gospodo su posve slijepi na to kome pripadamo čak i opozicija i pozicija iz kojeg kraja dolazimo, što smo bili po zvanju, koga želimo posebno zaštiti. Naprosto svi mi znamo da duboki oštri skalpeli kada zarežu, onda moraju odstraniti sve ono što je bolesno ili sve ono što nam ruši snagu, zbog čega snagu gubimo. A činjenica jest da snagu gubimo naprosto zbog jedne jednostavne stvari. Gotovo 70% svega onoga što u Hrvatskoj tvori nacionalni proizvod, nacionalna dobra. Dakle, JDP 70% toga kontrolira politička vlast, bilo izravno Vlada, bilo još područna, regionalna, lokalna samouprava, bilo fondovi, paradržavne institucije, državne tvrtke. I mi zapravo uz činjenicu da imamo 80% proračuna već unaprijed potrošeni, dakle fiksnih troškova, mi naprosto nemamo snage, mi nemamo sape kako bismo disali i kako bismo se razvijali. I kada danas pogledate rečeno terminologijom koju možete vidjeti na kutijama cigareta, onda ovo nije light proračunu, ovo je mento light proračun, odnosno rebalans. Mi zapravo želimo samo lakše disati kako bismo omogućili ministru koji naravno je ima danas već preuzete obveze brodogradnja, dvorane i sve ostalo, kako bismo mu omogućili da može disati u ova dva tjedna i kako bismo onda došli do sljedećega rebalansa za koga velim bilo bi možda bolje prilika je i ako hoćete baš imamo i politički razlog jer je riječ o novoj Vladi da se onda naravi i sasvim Proračun koji bi zapravo bio prvi proračun uravnoteženja ne samo prihoda i rashoda, nego uravnoteženja naših apetita, s onim što možemo pojesti i popiti s onim što možemo konzumirati. Ja sam govorio u Saboru prije 9 godina kao zastupnik i danas to govori, bez obzira na hrvatske vlade, živjeli smo kao age i begovi, trošeći se i ono što smo proizveli, ali i ono što nikada nismo proizveli. Trošili smo ono što smo mislili da ćemo proizvesti, ali nikada nismo dospjeli proizvesti. Sada je vrijeme za isposništvo, sada je vrijeme da za doista sada je vrijeme da za doista pravu korizmu, premda je riječ o ljetu i sada je vrijeme o tome da naprosto uravnotežimo prihode i rashode. Ali i to neće biti dovoljno, ni kratkoročno. Ili ako hoćete uravnoteženje s predviđenim trajanjem krize, ne nosi ništa ako nećemo imati konzistentan gospodarski program, koji neće biti samo kratkoročan kao skup antirecesijskih mjera, nego koji će zapravo pokazati što u ovome novom proračunu ili novom rebalansu ili radikalnom kako ga hoćete nazvati, zapravo želimo postići, kako ćemo povećati nacionalna dobra, kako ćemo namaknuti ona sredstva koja danas nedostaju i kako taj nekakav balans, odnosno ravnotežu prihoda i rashoda zapravo želimo koristiti za poticanje našega razvoja. Nažalost, ovo o čemu smo govorili danas i sve ove makro ekonomske pokazatelje, mi u ovom trenutku zapravo koristimo kao nešto što je recentno i kao podatke koje možemo koristiti za nekoliko mjeseci. Nitko od nas još uvijek ne može predvidjeti dubinu krize. Nisu je mogle ni europske države koje se danas suočavaju, pričao sam o tome prošli put. Recimo Njemačka se suočava sa valom stečajeva u industrijskom području, prije svega automobilska industrija, ali i metalska industrija. Ako se to događa Njemačkoj, građani koje države i gospodarstva je zapravo najprilagodljivije do sada bilo u ovih 50 godina, na sve vanjske okolnosti, gotovo da nema ili možda ima malo svjetskih ekonomija koje su bile toliko autoadaptibilne ako se to njima događa, onda ja upozoravam već danas ministra i Vladu da smo mi u svojim procjenama preoptimistični i da će zapravo tek na jesen doći najgori plimni val krize i da kada idemo s projekcijama za radikalan rez u proračunu, onda moramo malo i pesimističnije još računati. Naravno da time ne želim ugušiti nadu, tu se danas govori i o nadi. Međutim, znate da je nada jalova i varljiva ako nema pokrića i ako ne ide kontra onih pokazatelja koji su nedvojbeni i koje ne možete isključiti ma koliko se nadali. Pogledajte pad podrške Obami u Americi. Možemo mi na valu spinova, možemo mi marketinški i PR-ski ne znam kako podići raspoloženje javnosti, međutim ako nismo dovoljno svjesni i ako ne želimo se suočiti s predviđenim dubinama krize, onda će ta nada s vremenom splasnuti, a razočaranje će biti puno veće. Stoga ćemo mi podržati ovaj tehnički laight mentol rebalans svjesni da u ovom trenutku on preraspoređuje 2,2 milijarde i da on na neki način nam daje daha da možemo poplaćati naše kratkoročne obveze ali smatramo da koliko prije sasvim sigurno u narednih mjesec dana treba donijeti proračun istine, doista proračun istine, da to moraju biti dubinske radikalne mjere, da ti rezovi moraju biti oštri. Ono što ne bi trebalo stradati ja ću već reći danas kako bi možda zamolio ministra ili apelativno djelovao da ipak ostavimo barem ta dva područja netaknuta. Sasvim sigurno ne bi trebalo zadirati u obrazovanje u tom radikalnom proračunskom rezu i ne bi trebalo snižavati potpore za gospodarstvo. Nažalost, vidim da tu nisu predviđene potpore na istoj razini kao i prošle godine za tekstilnu, drvnu, kožarsku, za radno intenzivne industrije i za izvoznu industriju. Mi gospođe i gospodo više svoju supstancu jesti ne možemo. Ako u slijedećih godinu dana nećemo doći do mehanizama i modela izravne potpore po radnom mjestu u izvoznoj industriji onda ćemo i to malo izvoza zdravoga i konkurentnoga uništiti. Prema tome, volio bih da doista u prijedlogu koji će se sada razrađivati slijedeća dva tjedna ipak imamo više sluha za obrazovanje i više sluha za gospodarstvo. I na posljetku govorili smo i sam sam govorio više o rashodovnoj strani. Slažem se s kolegama koji govore o prihodovnoj strani. Nisam siguran odnosno posve sam uvjeren da ne bi bilo pametno povećavati u ovom trenutku stopu PDV-a. To bi još destimulativno djelovalo i to bi zapravo još više ugrozilo domaću industriju ali svakako bi trebalo uvesti povećane trošarine pa čak i pod cijenu onoga, ja sam to ministru sugerirao pa mi je odgovorio da onda nećemo moći nadzirati granicu, sigurno na duhanske proizvode. Vratimo mogućnost pušačima, sam nisam pušač, da mogu pušiti u posebno odijeljenim prostorijama ali dignimo trošarine na duhanske proizvode, dignimo trošarine na piće. Ako najsocijalnije države Europe, skandinavske države imaju visoke trošarine na luksuz, ako jedna Norveška cijeli svoj obrazovni sustav plaća iz toga što ima visoke trošarine na piće i na duhan onda dragi moji ma koliko to bilo teško reći, onda će to morati napraviti i Hrvatska. I ako u jednom Oslu platite kavu u središtu grada 50 kuna, ne zagovaram to to je radikalno ali svima koji su bili u Oslu znaju o čemu pričam, i nećete naći nigdje nikoga ujutro na terasama pod radnim vremenom ili jako malo ljudi. A ako Hrvatska ima jednu kavu pa u turističkoj sezoni 15 kuna ali su nam pune rive u gradovima gdje je nezaposlenost 25% onda mislim da je ta slika dovoljna sama za sebe. Uvedimo veće trošarine. Tko će ići na kavu ako košta 50 kuna, zato ih i nema u restoranima. Dobro sa agama i begovima, samo smo mi radili nešto drugo, mi smo nešto krčmili kao alaj begovu slamu. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Biljana Borzan. **Borzan, Biljana (SDP)** Gospodine Čehok, ispravljam vaš navod da je došlo vrijeme za štednju i rezove konačno sada, nažalost taj trenutak je odavno došao samo što se naša Vlada pokazala kao potpuno gluha i slijepa i nije reagirala na vrijeme, a da jest danas mnoge probleme koje imamo ne bismo imali. A inače, vaš ostatak rasprave potpisujem u cijelosti pa sad vi još samo budite prava faca pa na glasanju pokažite šta zaista mislite o ovom traljavom rebalansu. Kolegice, ove sugestije nisu sugestije ispravak netočne sugestije ili točne sugestije. Sad ćemo prekinuti raspravu. čuje./... Izvolite. **Čehok, Ivan (HSLS)** Gospodine predsjedavajući, cijenjena kolegica je povrijedila Poslovnik članak 409. Ne mogu biti prava faca ali mogu biti đentlmen pa ju pozvati na kavu. Ovo nije povreda Poslovnika, to je glađenje Poslovnika. Prekid